Potpredsjednik Vlade Damir Polančec, izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Prije svega vas najljepše pozdravljam. Ispred nas su prijedlozi dva zakona kojima se uvelike poboljšava prije svega životni standard kategorije tzv. novih umirovljenika. Jedan prijedlog je Prijedlog izmjena i dopuna postojećeg Zakona o mirovinskom osiguranju, a drugi je Prijedlog zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Dozvolite mi da u najkraćim crtama prije svega se osvrnem na dakle izmjene i dopune postojećeg Zakona o mirovinskom osiguranju i da napomenem da zapravo predlažemo tri najvažnije, najkrupnije, najznačajnije promjene. Prva promjena odnosi se na kategoriju tzv. prijevremene mirovine. Po sadašnjem zakonskom rješenju svatko onaj tko odlazi u mirovinu prije nego za to stekne godine starosti njegova se mirovina po određenim koeficijentima za svaki mjesec prijevremenog umirovljenja trajno umanjuje. Umanjuje se dakle ne samo do trenutka kada taj umirovljenik stekne godine starosti, nego se trajno umanjuje za cijelo vrijeme primanja mirovine, odnosno za rekao bih tako do kraja života. Koeficijent umanjenja je 0,34% po svakom mjesecu ranijeg umanjenja, a ako govorimo o mogućnosti prijevremenog umirovljenja pet godina prije napunjenih godina starosti znači da maksimalno trajno umanjenje može biti 20,4%. U raspravama smo utvrdili da je ovako trajno umanjenje, ovako visoko trajno umanjenje zapravo neprihvatljivo i zbog toga smo odlučili predložiti u ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju da se koeficijent trajnog umanjenja smanji na 0,15% za svaki mjesec ranijeg umirovljenja, a da slijedom toga trajno umanjenje maksimalno može iznositi do 9%. Dakle institut trajnog umanjenja ostaje ali se koeficijent sa 0,34 smanjuje na 0,15 odnosno maksimalno trajno umanjenje sa 20,4% se smanjuje na svega 9%. vrlo bitna značajna izmjena i dopuna postojećeg Zakona o mirovinskom osiguranju odnosi se na dakle prava korisnika invalidskih mirovina zbog smanjene radne sposobnosti korisnicima kojima se mirovina isplaćuje za vrijeme zaposlenja. Dakle svima onima koji su korisnici invalidske mirovine, a i zaposleni su, mijenjamo faktore za izračun njihove mirovine čime će porasti prosječna mirovina onih koji su u invalidskoj mirovini i zaposleni su ili su dakle obrtnici za oko 48%. Treća najbitnija izmjena i dopuna postojećeg Zakona o mirovinskom osiguranju jest dopuna, odnosno izmjena i dopuna kojom se utvrđuje visina najniže mirovine za sve one koji imaju više od 30 godina staža. najniža mirovina se utvrđuje tako da se bruto, prosječna bruto plaća množi sa koeficijentom 0,825 za još jedanput napominjem, sve najniže mirovine sa stažom do 30 godina. Za najniže mirovine za one koje imaju više od 30 godina staža za svaku godinu iznad tridesete, koeficijent je prepolovljiv i primjenjuje se koeficijent od 0,412 Predlažemo dakle primjenu koeficijenta 0,825 za sve godine staža temeljem čega će razina najnižih mirovina osjetno porasti u Republici Hrvatskoj. Za sve tri ove promjene, izmjene i dopune postojećeg Zakona o mirovinskom osiguranju, potrebno je u proračunu Republike Hrvatske za sljedeću godinu osigurati nešto manje od 200 milijuna kuna. Sigurno je da će ovo imati velike pozitivne odjeke među umirovljeničkom populacijom, prije svega među populacijom tzv. novih umirovljenika, ali je isto tako sigurno da će još pozitivnije biti prihvaćen i prijedlog Zakona o dodatku na mirovine. prosječna mirovina novih umirovljenika zaostaje za prosječnom mirovinom starih umirovljenika negdje na razini od 539 kuna, 540 kuna, pokušali smo naći rješenje kojim bi se povećale mirovine novih Ali bili smo prije svega fokusirani da pokušamo smanjiti razlike u mirovinama onih koji su unutar kategorije novih umirovljenika, a ovisno o tome u kojoj su godini umirovljeni. Upravo stoga predlažemo Prijedlogom zakona o dodatku na mirovinu, dakle isplatu posebnog dodatka na mirovinu koji bi bio određen u postotku ovisno o tome u kojoj godini je netko umirovljen. Tak na primjer predlažemo isplatu dodatka na mirovinu u visini od 4% na postojeću mirovinu za sve one koji su umirovljeni 1999. godine. 8,4%-tni dodatak na mirovinu za one koji su umirovljeni 2000. 12,6% za one koji su umirovljeni 2001. i takvom analogijom ukupno do 27%-tnog povećanja, odnosno dodatka na mirovinu za sve one koji su umirovljeni, koji će biti umirovljeni ispričavam se, 2010. ili kasnijih godina. Na ovaj način definitivno ćemo poboljšati materijalni status i socijalnu sigurnost korisnika novih mirovina. Želim napomenuti da je u proračunu za 2008. godinu nužno dakle osigurati za isplatu ovog dodatka 826 milijuna kuna, a u 2009. godini 957 milijuna kuna. Nekoliko riječi o tome kako će se utvrđivati osnovica i tko sve ima pravo na dodatak na mirovinu. Osnovica za određivanje dodatka na mirovinu prema ovom zakonu jest naravno svota mjesečne mirovine određena i usklađivana svake godine novom aktualnom vrijednosti mirovine prema članku 86. Zakona o mirovinskom osiguranju. Dakle na mirovinu izračunatu po postojećem zakonu na tu osnovicu se isplaćuje dodatak u postotku. Kako će se usklađivanje mirovina i dalje vršiti po postojećoj formuli i kako će se svakih šest mjeseci mirovine zahvaljujući formuli za usklađenje povećavati, tako će se posljedično povećavati i dodatak koji slijedi na ovu mirovinu. E sada, osnovica za određivanje dodatka na mirovinu svim korisnicima mirovine koji mirovinu ostvaruju primjenom međunarodnih Ugovora o socijalnom osiguranju mirovina, njihov alikotni dio mirovine koji se isplaćuje kroz Hrvatski mirovinski sustav. Što se tiče osnovice za korisnike obiteljske mirovine pitanje je već bilo jutros jako puno vezano uz to, želim napomenuti sljedeće. Dakle ako je neki supružnik npr. preuzeo obiteljsku mirovinu, odnosno mirovinu svojeg preminulog supružnika, dodatak na mirovinu se određuje u postotku ovisno na godinu u koju je umirovljen supružnik čiju mirovinu je sadašnji korisnik preuzeo. Mislim da je to vrlo važno napomenuti, jer upravo uz ovu kategoriju je bilo jako puno upita i jučer, a već i danas. Ono što posebice želim napomenuti da uz povećamo ispričavamo se najniže mirovine za one koji imaju više od 30 godina staža. Želim isto tako reći da ovaj dodatak će se isplaćivati za korisnike najnižih mirovina po sljedećim kriterijima. Dakle, još jednom osnovica za dodatak jest mirovina izračunata po postojećem Zakonu o mirovinskom osiguranju. Na nju se obračunava dodatak. Ukoliko mirovina koja pripada tom korisniku sa dodatkom prelazi razinu najniže mirovine ta razlika iznad najniže mirovine bit će isplaćena korisniku najniže mirovine. korisniku najniže mirovine njegova mirovina izračunata po postojećem zakonu uvećana za ovaj dodatak je još uvijek manja od najniže mirovine koja će se sada posljedično izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju osjetno povećati, njemu će pripadati najniža garantirana mirovina. Na taj način još jednom želim naglasiti štitimo dakle životni standard i unapređujemo životni standard naših građana, prije svega korisnika tzv., kategorije tzv. novih umirovljenika. E sada što to znači za konkretne slučajeve? Što to znači za korisnike mirovina, tzv. nove umirovljenike? Bez želje da čitam sve brojke iz ove tablice, dozvolite mi da ipak iščitam samo neke od brojaka koje će približiti našim građanima i umirovljenicima i omogućiti im da znaju kalkulirati i mogu procijeniti što ih to ovim dodatkom čeka. Netko tko je npr. umirovljen ili će biti umirovljen u ovoj godini i njegova prosječna mirovina iznosi 500 kuna, s ovim dodatkom dobit će 376, 7 kuna. Dakle njegova mirovina će skočiti sa tisuću 500 kuna na tisuću 874 kune. Netko tko je umirovljen ili će biti umirovljen u ovoj godini i njegova mirovina po postojećem zakonu iznosi 2 tisuće kuna, dobit će dodatak od 499 kuna. Netko čija mirovina po postojećem zakonu iznosi 3 tisuće kuna, umirovljen je u ovoj godini, dobit će dodatak od 748 kuna i mirovina će mu iznositi 3 tisuće Izmjenama i dopunama ova dva zakona u mirovinski sustav, za mirovinski sustav u 2008. godini osigurava se preko milijardu i 50 milijuna kuna dodatnih sredstava. Osjetno se povećava prosječna mirovina novih umirovljenika, osjetno se utječe na životni standard i status jedne vrlo važne i respektabilne skupine naših građana, naših umirovljenika pa vas stoga molim da podržite ova obadva zakona, a za eventualna dodatna pitanja i prijedloge stojim vam na raspolaganju. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem. U ime kluba IDS-a. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, potpredsjedniče Vlade, uvažena gospodo zastupnici. U više navrata su me pitali ljudi u Istri zašto poručujem čekajte, ne odlazite u mirovinu. Pa upravo iz razloga što sam znao da će se donijeti Zakon u usklađenju starih i novih umirovljenika, da ga tako kolokvijalno jednostavno nazovem. No, na žalost ovaj Zakon jasno bolje je išta nego ništa, ali ovaj problem se usklađuje gospodo samo do pola. Tek neka druga Vlada mirovine će uskladiti u cijelosti, IDS im to jamči. Vrlo jednostavno. Kada bi i drugdje radili ili potrudili se malo više raditi, kada bi se i drugi potrudili malo više izdvajati u proračun, onda bi penzije mogle biti 75% prosječne plaće, a i osnovica zadnjih 10 godina koje su u pravilu ljudima najpovoljnije. Zašto kažem da se penzije usklađuju samo do pola? Ja sam da budem iskren očekivao da će to usklađenje biti 100%. Ovaj Zakon kao što je rekao potpredsjednik Vlade u 2008. godini težak je svega ili čak 826 milijuna kuna, 2009. 957 milijuna kuna, a ove 2007. svega ili čak 127 milijuna kuna. Tvrdim da nam fali u 2008. 520 milijuna kuna da se izjednače novi umirovljenici sa prosjekom tzv. starih umirovljenika. Najmanje toliko novaca. No uzmimo sada jedan primjer za razliku od primjera koje spominje potpredsjednik Vlade. Ako ste išli u mirovinu 2006., ako vam je mirovina danas 2290. godine, da ste kojim slučajem otišli '98. u mirovinu vi biste imali mirovinu 3 tisuće 553 kuna. Zaostajete na današnji dan tisuću 263 kuna. Povećanje 23,8%. Koliko dobijate? Dobijate 455 kuna. Po ovome još uvijek zaostajete 808 kuna. Zato kažem da ovo nije Zakon o izjednačavanju novih i starih umirovljenika, već ublažavanje jedne nepravde. Tu nepravdu o kojoj je ovdje riječ tek će trebati jednoga dana ispraviti. Ja tvrdim da je to 100% moguće ako jednostavno želimo. Dobro. Ajde, do sada tu su i male stranačke igre. Netko će reći dogovor kuću gradi. Kaže narod pa zakon de facto prihvaća prijedlog HSU-a koji je bio nedavno publiciran u "Jutarnjem" gdje se predlagali da u razdoblju od 2007. do 2009. osigura se 2,2 milijarde kuna. To je cirka ovo iz zakona 2007. 127 milijuna kuna, 2008. 826 milijuna kuna, 2009. 957 milijuna kuna, ali za 100% usklađenja nama fali još toliko Zašto Vlada nije pronašla taj novac, a sutra ćemo usvojiti rebalans proračuna težak cirka 5 milijardi Ja tvrdim da je bilo još prostora u ovoj godini za 60 milijuna kuna uz ovih 60 milijuna kuna koliko Vlada predlaže svojim amandmanom. Inače prosječna mirovina iznosi ožujak 2007. tisuću 899,87 kuna, 364 tisuće umirovljenika po novom imati će tisuću 781 kunu. Fali gospodo 118 kuna i 87 lipa ili 520 milijuna kuna na godišnjoj toj razini. Ponavljam, ja ne razumijem zašto Vlada nije išla na jedno potpuno izjednačavanje? Pa konačno izbori su. Pitanje je da li će HDZ nakon ovih izbora osiguravati taj novac? Ali tvrdim bilo je dobro, vidjet ćemo ali tvrdim da je bilo i ima prostora za puno usklađenje. Istina, ja ne bježim, učinjeno je u ovom mandatu nešto s mirovinama. Ne malo. U osnovicu su ušle one 100 kuna plus 6%. Ide povrat mirovina. Nažalost i ovdje samo do 50%. Ne u cijelosti. Jučer smo raspravljali o mirovinama za oboljele od azbestoze. Tu je božićnica. Sad ide ovaj pokušaj izjednačavanja pod navodnicima novih i starih umirovljenika. 12 milijuna kuna za invalidske mirovine. Smanjuju se penali za prijevremenu mirovinu sa 20,4% na 9%. Ali je i proračun gospodo 2007. za za najmanje 28 milijardi kuna veći od onoga za 2004. godinu. To je bila ona prva godina kada je HDZ preuzeo kormilo nakon nakon poraza 2000. 2003. proračun je bio 84 milijarde kuna, 2004. 80,6 milijardi, 2005. 85,4 milijarde, 2006. 95,2 milijarde kuna, 2007. 108 milijardi kuna. Ja se slažem da ovaj zakon o kojemu mi danas raspravljamo nije igra. Ovo je još jedanput ću reći usklađenje do pola. Bolje išta nego ništa. 2006. umirovljeno je 51 tisuća 156 radnika sa prosječnom penzijom od tisuću 308 kuna i 25 lipa. Inače primanja onih od prije 1.1.'99. iznose 2 tisuće 92 kune i 71 lipu. To je ona razlika o kojoj je govorio potpredsjednik Vlade od 539 kuna. 539 kuna puta recimo 364 ne, to je 192 milijuna kuna mjesečno puta 12, 2,3 milijarde kuna. Mi osiguravamo 2008. 800 milijuna kuna. Mi imamo u ovoj zemlji čitav niz problema. Na jednog umirovljenika nama dolazi svega 1,39 radnika. To je stvarni problem. Od '90. godine kad smo imali skoro 2 milijuna zaposlenih ili bolje rečeno osiguranika danas ih imamo u Hrvatskoj negdje oko milijun i 500 tisuća, znači 500 tisuća manje. Samo Istra 2007. u Hrvatskoj ima više radnih mjesta nego '90. i manje nezaposlenih nego '90.-tih. Možda je slučaj približno tome i u Zagrebu. Svugdje drugdje je nešto drugo. Svi će se isto tako složiti da je najbolja socijalna politika, politika pune zaposlenosti i to je sigurno i najbolja potom mirovinska politika. Drugi je problem vidite gospodo, kada će prosječna penzija dostići ako ne 75% prosječne plaće, barem 70% što bi morao postati ideal jedne socijalne zajednice koja te odredbe ima ugrađene u svoj Ustav i koja bi i jedne zemlje u kojoj bi se trebalo poći od principa da za pošten rad sljede vam najprije poštena plaća a sutradan, jer ćemo svi ostariti i poštena penzija. Prosječna plaća u zemlji sad je nešto manja od prošlog mjeseca je oko 4 tisuće 600 kuna. Prosječna penzija trebala bi biti negdje oko 3 i a ne ispod ili oko 2 tisuće kuna. Istina, sa punim radnim stažom prosječna penzija nije 34% koliko je danas primanje tih novih umirovljenika ili po novom zakonu biti će 37,61% od prosječne plaće, nego je negdje oko 60%. Ali to znači jasno da radite 40%, žene 35% po novom zakonu. Pitanje je da li će ijedna odslužiti taj svoj životni vijek? Ali svi znamo koliko je u ovoj zemlji onih kojih je otišlo u punu mirovinu. Nažalost novi sustav mirovina nikome ne osigurava tih 60% u Austriji puna mirovina je 80% prosječne plaće, Belgiji 67, u jednoj Češkoj 79, u Francuskoj 80, Italiji 89%, u Mađarskoj čak 102%, Luksemburgu 98%, Švedskoj 71% Znači, Hrvatska je 1990. imala milijun 968 tisuća 737 osiguranika i s druge strane 655 tisuća 788 umirovljenika.

571 penzionera. Znači u tih 17 ili 16 godina imamo 480 tisuća manje osiguranika ili radnika plus 425 tisuća penzionera. To je jedan ozbiljan problem kojega treba isto tako ozbiljno shvatiti. Znači cilj mora biti kako stvoriti novac jer raspodijeli taj novac je jasno relativno lako. I konačno treba priznati nešto i onim prostorima koji možda najviše po glavi stanovnika ulažu u proračun Republike Hrvatske, a pitanje je koliko im se ova onda vraća. Ovaj zakon još jedanput ću reći na pola rješava problem. Glasajte za IDS, taj problem ćemo riješiti 100%. Tako da se i drugdje malo više radi, više doprinosi proračunu, onda bi bile u ovoj zemlji i daleko poštenije penzije. Mi smo se nadali da će doista do kraja mandata ove Vlade prosječna penzija dostići 50% prosječne plaće. Međutim evo, prosječna penzija tamo negdje nakon ovog usklađenja biti će 43,08% ali tzv. novih umirovljenika svega 37,61%. To je negdje oko 5, ne znam poena manje u odnosu na stare umirovljenike, na te prosječne mirovine. Koji su još problemi da Hrvatska izađe iz siromaštva uz mirovinu koja za puni staž valjda jednoga dana će dostići recimo tih 70, 75% plaće? Da mirovine jasno iz Srbije, BiH, Crne Gore preuzme Hrvatski mirovinski sustav. Tu se radi. Da invalidi Domovinskog rada i Drugog svjetskog rata budu isto tretirani. Da se riješi sustavno zakidanje ja bih rekao onih lojalnih građana, bivših oficira mahom umirovljenika prije '90. godine. Obiteljske mirovine čuli smo, taj se problem rješavaju i da mirovine rastu po dinamici rasta barem bruto društvenog proizvoda. To treba jasno učiniti. Jednako tako poslodavcima treba priznati neoporezivi izdatak ako su spremni radniku uplaćivati zdravstveno ili životno osiguranje jer bi im se i tako recimo njima to otpisalo, a radnicima bi se jednog dana na taj način znatno povećale mirovine. Možda će jedan ovakav zakonski prijedlog prije raspusta ovoga Parlamenta doći pred zastupnike. Ovaj zakon još jedanput nije idealan, on je djelomično dobar rekoh jer problem rješava na pola, tek će neka buduća Vlada taj problem riješiti u cijelosti a do tada nema nam druge nego ga podržati jer ljudi moraju dobiti u prosjeku ih 270 kuna više no što imaju sada. Eto, sa tim riječima mi ćemo podržati zakon. Ali naglašavam, problem je u tome što se taj problem rješava do pola a ne možemo biti suzdržani ili previše kritični jer u pitanju je ipak negdje u pravilu oko 15 do 20% na postojeći iznos mirovine, u nekim slučajevima je nešto više. Sve u svemu mislim da će stvarni problem tih novih umirovljenika riješiti buduća

kaže nova Vlada a IDS vam to jamči će potpuno uskladiti mirovine. Ako je pritom mislio na novu Vladu u koaliciji što najavljuju IDS-a s SDP-om taj film smo već gledali. Znamo da ta Vlada nije prstom maknula za umirovljenike. Dozvoljavam da sam se ja krivo javio, ispričavam se ukoliko je kolega Kajin mislio na novu Vladu HDZ-a Ive Sanadera. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Pecek. Hvala lijepo. Pa kolega Kajin, nekoliko puta ste rekli kako će ovo usklađenje riješiti pola problema. Ja smatram da neće riješiti pola problema nego puno manje jer ovaj zakon ne spominje ono što je naglasio i potpredsjednik Polančec. Novi umirovljenici primaju 500 kuna manje penzije prosječno svaki mjesec. Znači, svake godine su primili 6 tisuća kuna manje ili za 4 godine čak do 30 tisuća kuna su primili manje. Njihov problem se ne rješava. HSS je ponudio rješenje prije godinu dana kako da obeštetimo i te ljude koji godinama zbog loših zakona koje mi ne želimo mijenjati su primali manje penzije. Njihov problem nećemo riješiti. Znači, od sutra će oni dobiti dodatak ali to što su dobili kroz pet godina 20 ili 30 tisuća kuna manje ne, to ovim zakonom nećemo riješiti. Prema tome, niti pola problema ne rješavamo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Niko Rebić. Ja bih isto pokušao ispraviti netočan navod koji je i kolega Pecek pokušao ispraviti. Dakle, da nije problem, da se neće riješiti problem nego samo do pola. Ja tvrdim, radi javnosti treba reći da je on riješen puno više od toga, da je gotovo izjednačio se sa Slovenijom koja daje 18 18 zadnjih godina a dakle i radimo veliki iskorak da u budućnosti možemo donijeti zakon koji može doći do deset najboljih godina što je bio san ne samo one Vlade zapravo kad govorimo o vašoj Vladi i kad vi dođete na vlast. Vi tvrdite da ćete izjednačiti. Pa vi ste Zakonom o radu pokazali šta mislite o radničkoj klasi. Kresanjem prava sveli ste radnike na robove, napravili se od ovih tajkuna u centrima robovlasnike, da ne nabrajam sve što ste vi radili kad ste bili na vlasti i sigurno …/Govornik se ne razumije./…

Zahvaljujem. U ime kluba HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Hvala vam Ako nastavimo u ovoj atmosferi onda mogu jamčiti odmah u ovom trenutku da će ova rasprava proteći u nepodnošljivoj razini nepoznavanja funkcioniranja sistema i u nepodnošljivoj razini neodgovornosti za izgovorenu riječ. Rasprava je ovdje počela od mog kolege kojeg ja inače iznimno cijeni, po interpretaciji statistike, po principu bikinija da otkrijemo ono što je interesantno ali da sakrijemo ono što je bitno. Činjenica je da ovi prijedlozi zakona u mirovinski sustav, dakle nisu to realizirane želje i potrebe hrvatskih umirovljenika i to nitko ovdje nije rekao mirovinski sustav se vraća svojim izvornim postulatima da visina mirovine ovisi o ukupnim uplaćenim doprinosima kroz godine i to je bitno pocrtati. I ovo je bitan iskorak iz svekolike socijalizacije mirovinskog sustava. Dakle, dobio je dimenziju pravičnosti i dimenziju više socijalne pravde. Mi nećemo biti nezahvalni. Mi poštujemo sve stranke koje rade i koji se trude rješavati probleme umirovljenika i koji su u ovom visokom domu prezentirale svoje modele rješavanja tog problema. Mi smo proučili i model Hrvatske stranke umirovljenika uobličen u dva zakona, mi smo proučili i model Socijaldemokratske partije Hrvatske uobličen u jednom prijedlogu zakona. Za nas su oni bili inspiracija, za nas su oni bili predmetom najkritičnije analize i mi smo na temelju i tih prijedloga i naših spoznaja napravili model koji smo prezentirali hrvatskoj Vladi kao inventuru šteta koja je mirovinskom reformom učinjena novim umirovljenicima. Dakle, oni su sigurno kroz svoje rasprave ovdje doprinijeli da i naš model koji smo prezentirali Vladi bude kvalitetniji, i na kraju krajeva da ovi prijedlozi zakona koji su danas u proceduri kvalitetnije rješavaju ovu problematiku. Mom kolegi ću na jednom primjeru reći jer njegova sugrađanka mi je pisala koji tvrdi da smo riješili pola problema. To je moguće na temelju statističkih prosjeka. Međutim, kad se spustimo na individualnu individualnu razinu problem je malo drukčiji odnosno rezultati su malo drukčiji. Vaša sugrađanka je gubila mjesečno zbog isplate mirovine po zakonu u odnosu na svojih deset najboljih godina 802 kune. Aplikacijom ovog Zakona ona će i dalje biti oštećena za 207 kuna. To je bitna razlika. To nije pola rješenja, to je dobro približavanje 10-godišnjem razdoblju. Mi ovdje iz Hrvatske stranke umirovljenika sigurno nećemo govoriti da su ovi prijedlozi zakona izjednačavanje starih i novih umirovljenika. Ovi prijedlozi zakona su povećanje prava novih umirovljenika i izjednačavanje prava njih među sobom. Ne možemo ignorirati činjenicu da je 2001. koalicijska Vlada povećala mirovine starih umirovljenika od 0,5 do 20% i da smo 2004. u ovom mandatu povećali mirovine starih umirovljenika ugradnjom dodatka 100 kuna i 6%. Nismo se dogovorili ni jedna parlamentarna stranka do koje mjere ćemo usklađivati. Da li ćemo usklađivati do razine mirovina zarađenih uplatom doprinosa ili ćemo usklađivati do razina mirovina koje su kasnije nastale, koje su kasnije podignuli. Prema tome nismo se ni usudili govoriti o izjednačavanju starih i novih umirovljenika. Mi danas ovdje u ovom modelu obrađujemo povećanje prava i izjednačavanje. Dakle niveliranje između novih umirovljenika i ono je svedeno na granicu plus minus 2% među njima po godinama umirovljenja. Ono što je bitno reći u našim izračunima imali smo sljedeću situaciju. Netko, muškarac sa 40 godina staža koji je morao otići 5 godina ranije u mirovinu može po sadašnjem Zakonu ostvariti po svom stažu tisuću 750 kuna najniže mirovine umanjenje za 20,4% za, dakle njezin iznos dolazi na tisuću 370 kuna. Ovim rješenjima osoba koja ima sada tisuću 370 kuna u uvjetima koje sam govorio sa 40 godina staža i sa 5 godina umanjenja zbog prijevremene mirovine primat će tisuću 820 kuna. To su činjenice koje govore u prilog ovom modelu. Možete ih izračunati, možemo se sa svakim ovdje takmičiti u računanju mirovina. Ja prihvaćam izazov, ali ovo što vam govorim je istina. Znate moj uvaženi kolega Vidović, bivši ministar, je danas održao tiskovnu konferenciju na temu predizborni trgovački sporazum HSU-a i Vlade Republike Hrvatske. Lijepo. Gordo zvuči. Gordo zvuči. Hrvatska stranka umirovljenika će sjesti sa svakim u ovom Parlamentu koji ima volju i želju rješavati ove probleme koje smo naznačili kao goruće probleme i nije bitno ni vrijeme kada, ni pitanje da li smo prije ili poslije. Kad se stvore uvjeti odlučuje se o jednoj problematici. Ja bih ga na to pitao s kim je gospodin Vidović 2002. sklopio sporazum o trgovini. Sa MMF-om? Možda s vragom kada je najniža mirovina smanjena za 12 i pol posto i kada su dodatni i kada su uvedene dodatne penalne odredbe za najnižu mirovinu. Dakle koeficijent je sa 0,30% mjesečno povećan na 0,34%. To se nije dogodilo nekad, to se dogodilo u prosincu 2002. godine. Toliko o fer playu u ovom Saboru. Ja govorim emotivno, ali mislim da imam i razloga zašto to govorim. Dakle mi smo od naših pregovaračkih zahtjeva, od modela Hrvatske stranke umirovljenika koji je bio postavljen u 9 točaka. Ovim se modelom realizira 4 i pol točke što znači dobili smo dodatak na mirovinu kojim se ublažavaju razlike, riješeno je pitanje najnižih mirovina onako kako smo tražili. Riješeno je pitanje motivacije invalida rada dok rade u okviru preostale radne sposobnosti da što duže ostanu u svijetu rada i budu korisni članovi zajednice, da se osjećaju dobro u zajednici, da se osjećaju vrijednima i riješili smo na zadovoljavajući način u ovom trenutku pitanje penalizacije zbog odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu. Ne može se gledati jedan po jedan od ovih elemenata, nego je ovo jedan komplet. Dobro da je rasprava u paketu, jer to zajedno je međusobno vezano. Dakle i dodatak, odnosno efekti o kojim sam govorio vezani uz minimalne mirovine i prijevremene i efekti dodatka se međusobno isprepliću. To nisu odvojene priče. Mi nismo došli na naše zahtjeve 10 najboljih godina, ali smo puno bliže kad bi sutra razgovarali u Hrvatskom saboru o izjednačavanju svih novih umirovljenika na razini 15 ili 18 godina kako što je to u Sloveniji. Mi sada definitivno stvaramo pretpostavke da netko tko danas ide u mirovinu, a hoće još raditi ne mora zamrznuti mirovinu i vraćati se u tu svoju mirovinu, što je napravio netko npr. 2001. godine, a da se pri tome boji da će mu novi obračun dati manju mirovinu. Dakle mi izlazimo s ovim rješenjima iz te zone i stvaramo pretpostavke da se svaki mjesec odrađenog staža valorizira za buduću mirovinu, dakle da on doprinosi povećanju mirovine. To nije egzaktno zakonom pokriveno ovako šta govorim, ali smo vrlo blizu te situacije u sljedećem koraku je to moguće učiniti. Moguće je učiniti još jednu pravičnost u mirovinskom sustavu da niti jedan dan, niti jedan mjesec, niti jedna godina plaćenog doprinosa ne ostane bez doprinosa na moju mirovinu. Sada imamo jedan dio ljudi koji rade, uplaćuju doprinose bilo kroz ugovor o radu, bilo kroz ugovor o djelu i u suštini su sponzori mirovinskog sustava, a od toga nemaju koristi jer bi u slučaju da traže izračun nove mirovine S ovim se stvarju pretpostavke da oni ostvaruju pravo na veće mirovine. Dakle ovo nećemo nikome hvalospjeve pjevati, ali iza ovoga stoji trud i rad i proučavanje sustava. To nisu ad hoc rješenja, to su rješenja koja su dugoročno održiva, to su rješenja koja dugoročno doprinose poboljšanju socijalnog i materijalnog položaja umirovljenika i njihovih obitelji, prema tome to je dovoljan razlog da da se podrži, odnosno da svi u ovom Parlamentu podrže ovaj kvalitetni iskorak u mirovinskom zakonodavstvu. I još ono što treba reći jer unosi, unosi zabunu ili na neki način zbunjuje zašto dodatak? Mi smo mogli još dalje inzistirati da to uđe u osnovicu. Ulaženjem dodatka u osnovicu derogirali smo postulate sadašnjeg mirovinskog sustava odnosno ulazimo u mirovinsku reformu, ali se zato dogovorilo da ovaj dodatak u postotnom iznosu naravno automatski prati svako povećanje odnosno svako usklađivanje mirovine. Odnosno dva puta godišnje usklađivanje. I on se u svojoj, u svom apsolutnom iznosu povećava jer se aplicira u postotku na povećanu, na i to treba reći da je prihvatljivo rješenje. Sigurno ne bi bilo prihvatljivo rješenje kao što smo imali do 2004. godine kroz dodatak 100 kuna i 6% koji je stalno bio zabetoniran na jednoj razini. I siguran sam da mi iz Hrvatske stranke umirovljenika ne bi bili, ne bi bili pristali. Dakle ono što je za zaključiti ovim Prijedlogom 2 zakona se stvaraju sve pretpostavke za daljnje poboljšanje mirovinskog sustava. Sve pretpostavke i za bolje razumijevanje mirovinskog sustava. Jer ja bih molio mog kolegu Kajina da možemo otići mi i na pivo pa malo popričati o strukturi najnižih mirovina. Treba reći da uz 120 tisuća najnižih mirovina ima više od 60 tisuća poljoprivrednih mirovina i razmjernih mirovina čije uplate doprinosa nisu ni blizu onoga što osobe primaju. Što znači kad bi promatrali samo segment poljoprivrednih mirovina onda bi došli do iskušenja da moramo, da moramo poljoprivredne mirovine starih umirovljenika na neki način izjednačavati sa novima jer su novi u bitno povoljnijem Dakle za razumijevanje sustava moramo ulaziti, moramo ići u dubinsku analizu svih segmenata tog sustava i sa razumijevanjem mu prići i to je jedini preduvjet da planiramo kamo nam sustav ide i jedina preventiva da ne radimo buduće greške. Naravno Hrvatska stranka umirovljenika će sa svim svojim kapacitetima podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala gospodine potpredsjedniče.

Evo što se tiče netočnih navoda pa kolega Hrelja se poslužio onime što je zamjerio drugima pa je on koristio «bikini» statistiku ali o tome malo kasnije. netočno je kolega Hrelja da ovo nije ad hoc nego dugoročno rješenje. Ovo jest ad hoc rješenje. Ovo rješenje nije rješenje. To je netočna formulacija. A još je netočnije reći da je riječ o pravičnom rješenju. Pravičnost vi zasnivate na tome da je ovo bliže mirovinskome bazičnom sustavu. Doprinos plaća mirovina. A zaboravljate pri tome da je ovo dodatak koji ide iz poreza, iz proračuna a porez plaćaju svi pa i ta sirotinja seljačka o kojoj vi ovako govorite koja će ispasti potpuno iz toga obeštećenja i najsiromašniji umirovljenici. I oni plaćaju porez PDV svakoga dana i imaju pravo nešto od toga imati. Zato ne samo da to nije pravično nego je to duboko nepravično rješenje. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik

Nisam ja rekao da ovaj zakon ništa ne rješava nego da rješava problem do pola. Prema tome i naše zadovoljstvo može biti u najmanju ruku ili u najveću ruku polovično. Jer prosječna penzija nakon ovih usklađivanja dostići će iznos 43,08% prosječne plaće. Novih umirovljenika o kojima je danas ovdje riječ 37,61% znači razlika je 5,27%. Bolje išta nego ništa. Ali gospodo fali dobrih 520 milijuna kuna ili više. Prosječna mirovina novih umirovljenika je 1552,94 kune. Starih o čemu sam govorio 1899,87 kuna.

Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege svakako da raspravljati u 15 do 2 o ovako značajnom zakonskom rješenju nije baš primjereno. Ako ćemo slušati iz klupe dobacivanja onda nećemo moći ovdje raspravljati. Sused pa ne tak. Svakako treba, moje osobno a i u ime Kluba HSS-a želim reći kritiku. Dobiti danas ujutro ovaj prijedlog na klupe i tko se stigne ozbiljno pripremiti da izračuna i da može izaći sa kvalitetnim prijedlozima, da da pohvale ili kritike takvog rješenja. Ma naravno da se o tome govori već više godina. Ali svako novo rješenje je zasebni slučaj. Pa tako je trebalo ako već ništa drugo barem sutra staviti ovo na raspravu. Da smo se mogli kvalitetnije i bolje pripremiti. Znači prva i najozbiljnija primjedba je jedna neozbiljnost ovako značajnom problemu hrvatskih umirovljenika. Druga stvar koja mi se čini zgodna a bilo bi potrebno naglasiti je činjenica da se vrlo lako može i danas ovdje usporediti prijedlozi koji su već bili u proceduri i odbijeni. 1.6. prošle godine HSS je dao 2 saborska prijedloga zakona koji su glatko bili odbijeni. Hoćete da vam pročitam gospodine potpredsjedniče što je Vlada tada govorila? Vlada je dala negativno mišljenje i vrlo lako i vrlo brzo se to može pročitati. Evo, predloženo povećanje mirovina temelji se na zapažanju predlagatelja da su mirovine novih umirovljenika niže od mirovina starih umirovljenika. Prije godinu dana to je bilo moje osobno ili od HSS-a zapažanje, odnosno ne postoji taj problem. Mi ne želimo o njemu 2006. raspravljati jer još nije vrijeme, još nije predizborno vrijeme. Pravo je saborske većine da naravno odredi tajming i ja to ne zamjeram. Ali, Ivo ne ljutim se. Ja samo govorim činjenice koje stoje. Ljuti me što nije to bilo prošle godine da su umirovljenici već godinu dana mogli dobivati veće mirovine. ovako interesantno. Ljutim se što ste tako glatko to odbili umjesto da ste rekli nije možda u svemu najbolje rješenje. Idemo svi zajedno sa drugim problemima, tako je. Naravno u pitanju su i novci između ostalog, a ne samo novci. Pokazalo se da su novci tu i da se lako moglo namaknuti. Problem je što je to netko drugi predložio kao moguće rješenje umjesto vladajuće koalicije. To je glavni problem. Dobro je Ivo. Predloženi postoci povećanja mirovina određeni su paušalno. Ako se sad malo usporedi moj prijedlog, prijedlog HSS-a nema bitnih razlika. Malo pokušajte usporediti čak i članke. Dobar dio a to je i Hrelja malo prije govorio da je i u njihovom prijedlogu nešto preuzeto pozitivno i to je korisno. Ja sam tu zahvalan što ste preuzeli neka rješenja, ali svakako da me ne zadovoljava što niste ipak barem spomenuli poljoprivredne mirovine. Kolega zastupnik Hrelja je malo prije govorio o tome. To nas itekako pogađa. Mislim da poljoprivredne mirovine ili oko čak možda nešto malo više poljoprivrednih umirovljenika koji primaju vrlo niske mirovine je trebalo ako ne drugo, barem u istom setu drugačije riješiti. HSS i za to ima rješenja i vi to vrlo dobro znadete. Već dva puta je bilo odbijano. Da ne bi ispalo da kritiziram ima ovdje sigurno i rješenja koja su nam prihvatljiva zato jer velim dio toga je i od nas preuzeto ili barem kao ideja iako ne i oni postoci i svakako da smo spremni to i javno pohvaliti i dobro je da se to tako napravi. Jer na kraju krajeva umirovljenika vjerujte mi uopće nije briga kaj mi ovdje govorimo, tko to prije, tko to kasnije. Njima je važno da dobe. Ali da smo se svi zajedno sjeli i dogovorili u okviru radne skupine već su mogli prije godinu dana imati rješenje i nije važno tko si …/Govornik se ne razumije./… vladajuća koalicija za to. Ali bitno je da su prije godinu dana ili bilo bi bitnije Svakako da ima jedna stvar koju smo mi predlagali u našem rješenju a koje nije baš bilo objeručke niti prihvaćeno, niti ocijenjeno od bilo koje političke stranke, a to je razlika koja je ostvarena od momenta kada je počeo primati manje mirovine, novi umirovljenik. Primjerice 2000. godine pa do danas. On je sedam godina primao manje mirovine. I tu razliku nitko živ neće isplatiti, a priznali smo da su evidentno načinjene pogreške prema tim novim umirovljenicima. I sad, bez obzira na ove postotke tu je zastupnik Hrelja u pravu nisu iznivelirani kako spada niti razlike između novih umirovljenika, nisu najpreciznije, još uvijek postoje razlike, a kamoli tek prema starima. Slažem se potpredsjedniče da ste uspjeli nešto malo izjednačiti i to je pozitivno. Ja ću to svugdje naglasiti. Dobro je da su dobili, ali bi ali bi trebalo za izravnavanje ili izjednačavanje kako smo mi to rekli trebalo bi barem duplo povećati sredstva. Ja naravno ne mogu, znam. Ali imamo pet milijardi sad u rebalansu viška, a govorimo da nemamo novaca. Znači novaca ima. Ja tvrdim da ima novaca. To znači iako da budem iskren i baš mi nije sad tu bilo jasno kad je zastupnik Hrelja govorio i o nazivu dodatak stalno je spomenuo mi. Znači, da ste vjerojatno usklađivali ovaj prijedlog zakona sa HDZ-om i da to na neki način ipak vaš zajednički doprinos svemu tome. Je, o.k. pregovarali i pretpostavljam da ste smatrali da je to ipak koliko toliko prihvatljivo rješenje za umirovljenike i da ste to pristali. Znači, ovo što je i gospodin potpredsjednik Polančec govorio o izmjeni i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju kroz ove tri točke nema razloga da se to napada kritički. Mislim da je to korisno iako ove prijevremene mirovine bismo ipak trebali malo ozbiljnije ozbiljnije raspraviti. Mislim da bi nakon isteka 65, odnosno 60 godina trebalo njima dati punu mirovinu, a ne trajno smanjenje. Ali dobro, to je prijedlog Vlade, a mi imamo drugačiji Podržavamo ovaj prijedlog za najnižu mirovinu, za korisnike invalidskih mirovina. Mislim da je to sasvim ispravno. Što će na kraju ispasti vidjet ćemo da li će biti umirovljenici zadovoljni ili neće biti zadovoljni. Ja samo ponavljam da je prije trebalo izaći sa ovakvim prijedlogom, a ne uoči izbora. Smatram da neće biti razlike ispravljene ovim prijedlogom zakona, bit će ublažene. Ponavljam mislim da bi trebalo duplo više sredstava za to izdvojiti, a svakako da bi valjalo razmisliti što je sa umirovljenicima koji su, koji nisu mogli ostvariti svoje pravo na drugi mirovinski stup. Mislimo da su oni trebali svoja stečena prava zadržati i da se na njih trebalo uzeti tih 10 najpovoljnijih uzastopnih godina. Mi ćemo na kraju krajeva na određenim tribinama obrazlagati naše prijedloge zakona. Ovo što je dobro ćemo pohvaliti, ali kritika je prvo, to što je to došlo danas na klupu. Nismo mogli niti ozbiljno se pripremiti iako o tome raspravljamo i znamo manje-više o čemu se radi. Drugo, što nije došlo do potpunog izjednačavanja. Treće što neće biti isplaćena retroaktivna razlika za one umirovljenike koji primaju već sedam, osam godina evidentno manju mirovinu i oko ove prijevremene mirovine mislim da bi ipak Vlada trebala možda sa svojim amandmanom ići da se prihvati, da se ukine ovo umanjenje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Uvaženi kolega Sabati želio bih ispraviti jedan navod. Nije točno da su se malo približili novi umirovljenici i malo izjednačili. Oni su se na razini prosjeka gotovo potpuno na razini osobnih prava jer različita su prava temeljem uplate doprinosa na osobnoj razini još nisu izjednačeni. Naime na osobnoj razini onaj koji je imao podjednaku plaću cijeli radni vijek ima, trpi manje štete od onoga koji se trudio i napredovao u životnom vijeku i ovim mehanizmom to ne možemo ispraviti. Ali su se umirovljenici u najvećoj mogućoj situaciji izjednačili. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima u ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Jozo Radoš.

Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo kolega Hrelja je rekao kako treba izvršiti dubinsku analizu da bi se razumjelo ovaj zakon, pa ja ću krenuti od toga. Naime pa i ovaj zakon, a pogotovo cijeli sustav. Pa ja ću krenuti od toga, nekada pola u šali pola u zbilji sam rekao da hrvatski mirovinski sustav možda razumiju samo dvije referentice, dvije službenice koje rade u ministarstvu nadležnom nadležnom za mirovine, jer je on toliko kompliciran da ga je teško razumjeti i nama koji ga pratimo, a pogotovo naravno je teško razumjeti što je veći problem ljudima koji žive od toga sustava i žive od tih mirovina. I ovaj prijedlog zakona u tom smislu neće puno doprinijeti. Primjerice minimalni standard kada se predlaže Zakon o mirovinama, uvijek bi trebao biti davanje podatka koliki je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Ako hoćemo nešto razumjeti, ako nećemo namjerno ili nenamjerno se prepustiti spekulacijama ovim ili onim onda bi neki elementarni podatci kao dio minimalnog standarda trebali biti uvijek naznačeni. Zakon o mirovinskom osiguranju mijenjao se osam puta u zadnjih sedam godina. Mi ni u jednom slučaju nismo dobili taj elementarni podatak koliki je udio prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj u prosječnoj plaći. Podatak koji se navodi u svakom relevantnom pristupu i analizi mirovinskog sustava bilo koje zemlje i naravno nemamo taj podatak niti u ovim prijedlozima zakona i gotovo nemamo ni jednu analizu koja je izvršena ovdje koja bi bila dostupna nama zastupnicima preko nas nekako jače i hrvatskoj javnosti. Nemamo uopće koji je odnos prosječne mirovine starih umirovljenika i mirovina novih umirovljenika prema pojedinim godinama. Bilo bi lijepo vidjeti koliki je, kako se došlo do toga da je dodatak u 99. godini 4% na mirovinu, a dodatak u 2010. 27,0%. Temeljem čega je to izračunato i kakav je temeljem toga odnos novih umirovljenika i onih koji su u takvu mirovinu otišli prije 1. siječnja 1999. godine. Mirovinski sustav i problem novih umirovljenika je jedna od najvećih nepravdi koja se dogodila u Republici Hrvatskoj u zadnjih desetak godina i naš sustav je tako kompliciran da u vrijeme donošenja toga zakona, pa čak i pet godina nakon toga gotovo nitko nije svjestan da će se taj problem pojaviti. To je zahvaljujući tome što imamo tako nejasan i kompliciran mirovinski sustav i naravno da je stav svakoga tko je svjestan toga da postoji ta velika nepravda, da tu nepravdu treba što je moguće prije ispraviti i Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i Liberalnih demokrata će podržati ovaj zakon i jedan i drugi zakon, ali u našem programu stoji da Republika Hrvatska mora u potpunosti izjednačiti mirovine starih i novih umirovljenika tako da netko tko ima iste godine radnoga staža, istu kvalifikaciju, isto godina je je primao istu plaću mora imati temeljem toga istu mirovinu. Već nekoliko godina ovdje pred Saborom me sreće gospodin koji je završio, proveo svoj radni vijek kao nastavnik tjelesnog odgoja, otišao je u mirovinu 2004. a njegov kolega je otišao 99. godine i čovjeku nije shvatljivo kako je moguće da ako su imali istu plaću, istu školsku spremu, isto godina su radili, dakle oba su radili puni radni staž, kako netko može imati mirovinu 2 i pol tisuće a netko tisuću i 900 kuna. I stoga je naravno logično da svatko tko je svjestan te poteškoće, te strašne nepravde ljudi lakše podnose siromaštvo nego nepravdu. Treba podržati donošenje ovih zakona, ali kažem u programu Hrvatske narodne stranke je zapisano potpuno izjednačavanje prava novih i starih umirovljenika i mi ćemo to učiniti ukoliko naravno dobijemo za to podršku i povjerenje građana Republike Hrvatske. Ja bih ovdje upozorio na neke deformacije našega mirovinskoga sustava, a one su ponajprije mjerljive preko tog udjela prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Prije tri i pol godine taj udio je po podacima kojima ja raspolažem, bio 44%. Danas nakon ovoga usklađenja vjerojatno opet nije dosegao tu razinu, po podacima kada raspolažem, kada se uključi i povratak duga umirovljenicima onda je on bio negdje oko 41-42% a sa ovim povećanjem će se opet vratiti negdje na 44%. Dakle mi se u tom smislu nalazimo tamo gdje smo se nalazili i prije četiri godine i u tom smislu dakle nije bilo značajnijih pomaka. Postavio bih pitanje zašto dva zakona? Zašto dodatak, a zašto ne mirovina? Zašto opet kompliciramo naš mirovinski sustav? Zašto se ovo pitanje nije riješilo dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, a ne donošenjem novoga zakona o doplatku, naime prijedlog Zakona o dodatku. Pri tome jedna kategorija umirovljenika iz ovoga zakona će opet biti neravnopravno tretirana. Prema ovome zakonu obiteljske mirovine neće biti usklađivane, odnosno ovaj dodatak neće pratiti povećanje mirovine koji nastupa temeljem usklađivanja nego su fiksirane za neki datum i taj je iznos fiksiran i taj će udio mirovine, taj dodatak na plaću, na mirovinu za obiteljske mirovine po ovom zakonu ostati isti unatoč povećanju mirovine, povećanju troškova života, povećanju plaća, povećanju bruto društvenog proizvoda itd., pa će opet jedna skupina umirovljenika biti u neravnopravnom položaju u odnosu na drugog, a ne radi se o velikim novčanim iznosima i nema potrebe stvarati još jednu nepravdu. Ako smatramo da obiteljski umirovljenici imaju pravo na tu mirovinu, onda oni jednako tako imaju pravo da se njihova mirovina, dodatak na tu mirovinu, povećanje te mirovine tretira jednako kao svaka druga redovita mirovina. Što se tiče onih elemenata promjena mimo ovoga dodatka, to su sve mjere koje treba pozdraviti. Povećanje najniže mirovine u odnosu na postojeća rješenja nakon 30 godina staža je logično samo po sebi. I čudno je da je uopće takva odredba postojala u našem mirovinskom sustavu. Koeficijent smanjenja za prijevremenu mirovinu je logičan do 65 godine, ali je potpuno nelogičan nakon 65 godine. Ako nekoga treba kazniti ili otežati mu situaciju, ako je otišao u prijevremenu mirovinu, onda to ima logike do 65 godine, ali nema nikakove logike nakon 65 godine, pa je pitanje da uopće ta odredba ostaje u ovom zakonu. A također mislim da je dobra odredba o zaposlenima a koji su u invalidskoj mirovini, da mogu imati veću mirovinu jer ionako njihova primanja nisu visoka. Međutim ovaj zakon je težak u 2008. godini milijardu i 16 milijuna kuna. To je veliki novac. I to pitanje unatoč tome što je to veliki novac trebalo je riješiti cjelovito i trebalo je riješiti prije. Samo ću morati upozoriti unatoč tome što apsolutno podržavam izjednačavanje prava starih i novih umirovljenika na potpuni, cjeloviti način a ne parcijalno i ne paušalno kao što je to ovdje slučaj. A da je paušalno govore …/Govornik se ne razumije./… interpretacije. Znam da to nije u potpunosti lako napraviti, govori činjenica koje smo stavke već u ovom rebalansu proračuna odnosno amandmanima koje nam je Vlada dala morali smanjiti radi ovoga zakona. Ponajprije za ovu godinu troškovi ovih dvaju zakona su 127 milijuna kuna prema procijeni Vlade, a u amandmanima Vlade se govori samo o promjeni rebalansa, rebalansu, rebalansu za 60 milijuna kuna. Ali stavke koje se smanjuju su stavke za Hrvatsku banku za obnovu i razvoj i stavke za našu nacionalnu participaciju u predpristupnim fondovima. Ova mjera socijalne politike ako je to mjera socijalne politike apsolutno zaslužuje i treba podršku, ali treba ukazati da ona nije cjelovita, da je zakašnjela i da ćemo morati biti suočeni s time da neke razvojne pozicije mogu doći u pitanje, a to se nikako ne bi smjelo dogoditi. Hvala lijepa. uvaženi kolega Radoš je rekao da kad bi se u prosječnu mirovinu uključilo i obeštećenje, onda bi ona bila na razini 41% u odnosu na prosječnu plaću. Kad bi se obeštećenje iz 2006. godine uključio u mirovinska primanja onda bi prosječna mirovina u prosječnoj plaći bila na razini 44,5%, a to bi za 2007. s obzirom da dolazi i prva rata obeštećenja za, po varijanti B bilo 46%. Čisto istine radi. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, gospođe i gospodo zastupnici. Odmah na početku reći ću naravno da će klub HDZ-a podržati oba ova zakona, znači i Zakon o mirovinskom osiguranju odnosno o dodatku na mirovinu ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju. Dozvolite mi samo nekoliko riječi. Pa u Hrvatskoj znamo gledati ovako s ove distance i s ove govornice, život prosječnog čovjeka nije ono što govorimo mi ili ono što vidimo, već je to svakodnevno okruženje brigama, nadama i tjeskobama kojima se čovjek u Hrvatskoj susreće. Predizborna obećanje treba ispunjavati, jer nastojanja naša za ulazak u Europu što prije, mirovinske, zdravstvene, socijalne i radne reforme te pohvale stranaca tim reformama i zakonima kao i našoj vanjskoj politici nisu dovoljni. Prosječan mali čovjek također želi vidjeti svoje sigurno mjesto pod suncem. A da bi ga vidio najprije bitno je pitanje pravednosti. Pitanje pravednosti u ostvarenju općeg dobra može postaviti i sve brojnija skupina i postavlja je kroz ovo vrijeme tih tzv. novih umirovljenika koji su ostvarivali mirovine prema pogrešno etiketiranom reformiranom mirovinskom zakonu. No to nije bio reformiran već potpuno novi zakon kojem je bila svrha smanjiti izdatke za mirovinska prava. Zato su mirovine ostvarene prema tom zakonu znatno niže bile od ranije ostvarenih mirovina čijim se korisnicima dug je vraćati počeo prije ovih ostalih. Prema tome, i ti novi korisnici imaju pravo pozivati se na svoje pravo na opće dobro u okviru mirovinskog sustava. A kampanja za ispravljanje nepravde prema toj skupini umirovljenika ovime se počinje zasigurno rješavati. Potpuno mi je neprimjereno kad oporbene političke stranke u ovom trenutku slatkorječivo nude ili su nudile brzo rješavanje i ispravljanje nepravdi prema skupini novih umirovljenika jer to nit je bilo iskreno niti realno niti utemeljeno na činjenicama. Zapravo bilo je to podmetanje aktualnoj Vladi. Uvijek i prije svega treba polaziti od stvarnih činjenica i okolnosti koje su mjerodavne ali ujedno i ograničavajući čimbenik kod donošenja propisa kojima se stvara pravo i ostvaruje pravda za većinu građana. Zato već pomalo zaboravljena a u ovom Saboru toliko puta eksploatirana Božićna poruka nadbiskupa Bozanića o grešnim strukturama vlasti još je uvijek aktualna. Ali sada se odnosi ne samo na onu vlast koju onda se rušilo već i na one koji su obećavali promjene, no kad su došli na vlast nisu ništa bitno promijenili niti su pokazivali želju za tim promjenama, posebice kad se radi o mirovinskom sustavu ali i drugom socijalnom standardu građana. Zato su neuvjerljiva predlaganja mirovinskih zakona i rješavanje mirovinskih pitanja od strane SDP-a ali i HSS-a koji također iz rukava su vadili svoje prijedloge i nudili spasonosna rješenja za ispravljanje svih nepravdi. HDZ za razliku od njih svoja predizborna obećanja ispunjava i zato je Vlada uputila nam ova dva zakona na prihvaćanje u Hrvatski sabor. Prijedlogom zakona o dodatku mirovine predlaže se rješavanje problema 364 tisuće tzv. novih umirovljenika. Tako će novi umirovljenici u buduće dobivati više mirovine a one će ovisno o godini umirovljenja povećavati se od 4 do 27%. Oni koji su u mirovinu otišli 1999. dobit će 4% više mirovine a budući umirovljenici koji u mirovinu odu 2010. mogu računati s 27% višim mirovinama dok primjerice osoba koja je u mirovinu ode tijekom ove godine može računati na povećanje mirovine od 25,2%. Povećanje će se isplaćivati kao dodatak na mirovinu ali će se na njega primjenjivati polugodišnje usklađivanje. Ovim će se zakonom sasvim sigurno anulirati dosadašnje razlike među umirovljenicima. Zakonom o dodatku na mirovine obuhvaćeni su i korisnici mirovina ostvarenih prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju. Naravno, na dio mirovine ostvaren u hrvatskom mirovinskom sustavu kao i korisnici najnižih mirovina. Uz ovaj prijedlog zakona Vlada nam je poslala Saboru i Prijedlog izmjena i Zakona o mirovinskom osiguranju koji bi na snagu trebao stupiti 1. siječnja 2008. godine. Njime će se umanjenje prijevremenih mirovina ograničiti na najviše 9% a ne 20 kako je bilo do sada te 40% umanjenja za pet godina raniji odlazak u mirovinu. Predloženo je i rješenje problema imovinskih mirovina za koje je koeficijent izračuna s 0,3 povećan na 0,5 a s 0,5 na 0,667. Te će mirovine biti u prosjeku povećane za 48%. Za izračun najnižih mirovina sve godine staža bodovat će se istim koeficijentom 0,825. To je pristup kojeg ima HDZ u ispunjavanju svojih predizbornih obećanja. A podsjećam kako su se ostvarila obećanja jedne stranke pod parolom: "Hoćemo promjene.". Od tih promjena nije bilo gotovo ništa. Tako na primjer, od revizije privatizacije nije ostvareno ništa, nije istražen gospodarski kriminal, financijski inžinjering niti nestanak silnog novca, posebice iz dijaspore. Smanjeni su neki rokovi zastara s deset na pet godina čime se samo olakša nastupanje zastara za obveznike poreza prema proračunu a znamo da takve poreze ne plaćaju siromašni. Time je samo pojačano društveno raslojavanje i nestanak srednjeg sloja građanstva te ubrzana dioba na bogate i siromašne. Znatno su smanjenje plaće svim državnim i javnim službama da bi se iza toga počela otvarati, izmišljati i umnožavati mala i srednja, i viša šefovska mjesta s povećanim koeficijentima plaća sve pod firmom reform i služba. Svim ljudima s tridesetak i više godina mirovinskog staža smanjenje su za pola zajamčene najniže mirovine. Radnicima koji su ostajali bez posla a imali su eventualno uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu ukinulo se pravo na novčanu naknadu i prisiljavalo na tu vrstu kaznene starosne mirovine koja je također naknadno umanjena. Ukinuta je mogućnost da se protekom vremena makar i životarenjem s malom novčanom naknadom za nezaposlenost ispune uvjeti za nešto veću starosnu mirovnu. Nije se uvažavala okolnost da je odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu iznimka i zapravo slobodan izbor umirovljenika zbog njegovih osobnih okolnosti. Ukidanjem prava na novčanu naknadu za nezaposlenost za takve starije radnike, odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu bio je čista prisila na čovjeka radnika koji je ostajao bez posla. Posljedica odlazaka u prijevremenu starosnu mirovinu je i trajni teret s kaznom u obliku trajnog umanjenja takvih mirovina do 20 i više posto. više posto. Ovim zakonima koje nam je Vlada uputila i koje ćemo donijeti te nepravde barem djelomice se ispravljaju i to u vrijeme kad je itekako prigodno i dobro raspravljati u Hrvatskom saboru o tome jer neki od zakona o kojima sam govorio a koje je donijela stranka pod parolom "Hoćemo promjene" donošeni su u puno kasnijim satima. Hvala Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Potpuno je netočno da Vlada ispunjava odnosno HDZ svoja predizborna obećanja. Ni predizborna, ni poslijeizborna zapisana u sporazumu sa HSU-om. Vlada se obavezala promijeniti formu usklađivanja mirovina tako da se one usklađuju s porastom plaća svih zaposlenih. Obavezala se da će 1. siječnja 2005. mirovine biti usklađene na razinu od 50% prosječne plaće. Iznose 39%, pale su. Prosječna mirovina, udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći je pao za vrijeme ove Vlade. Obavezala se poboljšati položaj onih koji su ostvarili mirovine u drugim republikama bivše SFRJ. Ništa od toga nije bilo. HDZ naprosto ne ispunjava ni svoja prijeizborna ni poslijeizborna obećanja a konstatacije da od revizije privatizacije nije bilo ništa je upravo začudna. Revizija privatizacije je provedena a da nije bilo HDZ-ovski organizirane pljačke u toj privatizaciji nije ni trebala Zahvaljujem. U ime kluba HSLS-a uvaženi zastupnik Zlatko Kramarić. štovani gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Doista, sve je politika. Pa tako i ova rasprava i timeing i rasprava o ovom Prijedlogu zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, pa stoga nije ni čudno što se danas u jednom našem dnevnom listu pojavilo otvoreno pismo Vladimiru Jordanu predsjedniku stranke umirovljenika, i ovdje krivo piše i saborskog zastupnika, gospodin Jordan čini mi se nije saborski zastupnik ali na neki način to pismo je kao neki background ove naše rasprave i gdje kaže u tome pismu da vi i Vlada ne poštujete odluku Ustavnoga suda. I to je očito neka predigra glede ove ove rasprave za koju je bilo evidentno da će jučer poslije dopune dnevnoga reda da će se danas dogoditi. I očito da mi ne možemo pobjeći od svoje prošlosti pogotovo ne one, one loše prošlosti. Jednostavno kao što smo opterećeni određenim ovim ideologijskim temama koje na neki način opterećuju našu našu sadašnjost i na neki način zapravo ne otvaraju perspektive za budućnost tako isto je sa jednakim, s jednakim pravom možemo reći da nas upravo neke stvari koje su se dogodile u nedavnoj prošlosti opterećuju i neke radikalnije i dugoročnije reforme našeg mirovinskoga sustava. Upravo mi možemo ovdje govoriti da li je nešto dugoročno ili je doista ad hoc ali bojim se da upravo kada se politika upetlja i kada se, kada do određenih rješenja dolazimo u ovakvom tajmingu da onda ne možemo govoriti o dugoročnosti nego upravo o pokušaju ispravljanja tih nepravdi koje su evidentne i za koje svaki ovdje političar u ovom Parlamentu, svaki političar, svaka politička stranka, uopće politika mora stati a to je doista pokušaj se ne razumije./ … populacije, određenom segmentu našega društva podigne životni standard. To je dobrodošlo i s te strane, s te

kad počnete ulaziti onda će svatko od nas u ovisnosti od svoje političke orijentacije pronaći neki razlog pa ćemo … /Govornik se ne razumije./ … govoriti o privatizaciji i pretvorbi. Činjenica da su upravo ti procesi jedan veliki broj novih umirovljenika. Da su one postratne godine bile teške godine. Da je upravo jedna od onih populacija koja je platila upravo rat i određene pozicije poslije početkom 90-tih godina i upravo su bili umirovljenici. I da se nešto dogodilo pa je Ustavni sud tamo 1998. godine morao reagirati. Sve su to zapravo činjenice. Ali kažem onda opet ćemo ići u tu neku daljnju lošiju povijest pa ćemo doista ono što neki ovdje i govore o toj našoj nesretnoj povijesti pa ćemo vidjeti da dobar dio, da negdje gotovo milijardu EUR-a godišnje nas košta ta naša nesretna povijest odnosno oni koji određene beneficije stječu ne zbog činjenice, zbog svoje, zbog onog što su to zaradili nego upravo da je to ta cijena te nesretne povijesti i očito da ćemo mi tu cijenu nesretne povijesti morati prilično dalje, prilično još generirati i da ćemo još uvijek dok, dok jednostavno ne shvatimo da to ne smije biti ona jedna svakodnevna gola politika, borba za političke glasove nego jednostavno želja da se, da se naša mirovinska reforma bude uspješna i da dadne i da dadne doista rezultate kojih to od nas umirovljenici očekuju. Ali očito ako to shvaćamo kao socijalnu kategoriju onda to nije dobro nego to je riječ o, da je veliki broj umirovljenika zapravo nešto zaradio i da ono što je zaradio da mu se mora na adekvatan način isplaćivati. Da je on te neke fondove, da je i on to plaćao i da onda iz tih fondova ima pravo, ima pravo da i povlači ali da i ti fondovi također moraju da djeluju na način dobrih gospodara i da ti fondovi nikako odnosno moraju biti u funkciji da se taj novac koji se tamo godinama stavlja da se i, da se na pravi način oplođuje. I kažem upravo mi ćemo kao Klub inzistirati na jednoj takvoj dugoročnijoj mirovinskoj reformi koja neće biti palijativna. Koja će pokušati da se, da određene one negativne implikacije protegne na što veći vremenski period da ulazimo u neku, da smo stalno u nekim izborima i da zbog nekih izbora moramo povlačiti ovakve i onakve poteze. Jer upravo ako na taj način se budemo ponašali onda ćemo i vlastitu političku supstancu dovoditi u pitanje i onda vrlo teško da će nam se, da će nam se i politička scena i uopće društvena scena stabilizirati ako nešto svaki puta radimo upravo zbog, zbog onih da osjetiti bilo je to ne znam da li je to 299 ili ne znam već koliko kuna. Pa kad se to multiplicira to doista je impozantno. Ali isto također ne smijemo se fokusirati samo na povećanje mirovine ili na mirovinu nego što vi možete napraviti? Ne znam, možete povećati mirovinu ali onda skinite sa liste 5 lijekova i imate zapravo isti efekat ili još zapravo imate negativan efekat. Taj problem, problem brige oko ovih starijih, starije kategorije našega društva on doista i pokazuje koliko neko društvo je humano, koliko je zapravo spremno da uloži upravo intervenira država. Ona mora intervenirati jer upravo oni ljudi koji su stari 65 godina od njih teško možete očekivati da se sami za sebe, za sebe brinu. Kažem u tom, u tom smislu mi ćemo, mi podržavamo, upravo svaki napor koji se čini, čini da se određene nepravde isprave. Da dođe do usklađivanja. Da onim ljudima koji su radili da to što su zaradili da im se, da bude i dostatno za jedan normalan, normalan život. Ali isto također kažem moram upozoriti sve dok upravo ta etika rada odnosno kategorija rada ne bude imala onu težinu koju bi u našem društvu treba, koju bi trebala da ima kao što ima u nekim recimo onim društvima koji žive Weberov duh duh poimanja rada, ona protestantska etika rada bojim se da ćemo svaki puta zapravo imati isto ovo političko nadmetanje oko nečega oko čega se ne bi trebalo nadmetati i upravo govoriti o tome da li je nešto ad hoc ili da nešto ima neki dugoročniji karakter. Kažem zato upravo iz tih, iz tih razloga željeli bismo da idemo ipak jednu, mirovinsku reformu koja će se, koja će biti predmetom upravo javne rasprave i konsenzusa svih političkih stranaka da upravo nikako na neki način ne bude dio nikakve trgovine. Najopasnije, najteže je u politici kada čujete da je nešto predmetom trgovine. U to ne želim vjerovati, u tome ne želim sudjelovati jer na kraju krajeva ništa se ne može kupovati pa ni glasovi ljudi, ljudi, a pogotovo nešto da se kupuje nečim što je netko je kažem krvavo zaradio i što mu po definiciji pripada. Kažem znači s jedne strane mogu iskazati ovo zadovoljstvo zadovoljstvo da će ovakvim, s ovim dva zakona koja su pred nama doći do poboljšanja životnog standarda novih umirovljenika ali isto također bojim se da, da je, da nam predstoje još i neka druga rješenja koja nas, koja nas očekuju da se bez onoga, bez ikakve, studiozno znači bez ikakve mržnje nego upravo analitički da vidimo što mi to moramo učiniti i da vidimo tu prtljagu prošlosti koju mi, te naše nesretne prošlosti koju mi ali što kažu Englezi: «Proliveno mlijeko se ne može vratiti više nazad». Neke stvari su se tamo devedesetih godina odvijale kako su se odvijale. I onda svakako što uvijek ja kažem nepravda je relativno odnosno nepravdu je lako učiniti ali nije nimalo jednostavno je ispraviti. I čak i kada postoji dobra volja onda se odnosno ispravljamo određene nepravde stvaramo neke nove što se upravo bilo dogodilo sa ovim usklađivanjem duga pa smo rješavali stare umirovljenike ali smo zaboravili da u međuvremenu nastaju neki novi umirovljenici pa onda prema njima, prema njima smo i također nepotrebno napravili dug. Ja želim duboko vjerovati da da će poboljšanje životnog standarda doista se to i krepko osjetiti, ali također plediram na Vladu prije svega da taj pristup toj problematici brige oko ovih najugroženijih naših segmenata društva bude cjelovit, da oni nikako ne mogu biti u samo jednom segmentu, a da onda u drugom segmentu povučemo neke poteze koji će nam onda dovesti u pitanje ovu dobru volju, plemenite namjere i ciljeve u koje kažem ja ne sumnjam. Ali se onda nekim drugim rješenjima, nekim drugim zakonima može dogoditi faulovi za koji koji nam nisu potrebni, pa i nadam se da više nikad ni jedna odluka Ustavnog suda neće biti na ovom tragu da se konstatira da je od '93. do '98. godine da su umirovljenici bili ti koji su platili i i naš rat i sve one posljedice koje svaki normalno rat iza sebe izazove. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Silvano Hrelja. **Hrelja, Silvano (HSU)** Ma kolega Kramarić spominje pravo po definiciji. U mirovinskom sustavu pravo je po zakonu. Jedno je osjećaj pravice, a drugo je pravo korisnika mirovinskog sustava pripada po zakonu. Da nije to tako ni stari umirovljenici nikad ne bi dobili obeštećenje. Oni su imali jedno pravo koje ih je pripadalo po zakonu, a drugo je ono pravo koje su realno konzumirali i razlika između ta dva prava im je dala pravo na obeštećenje. Dakle, moramo konzumirati prava po zakonu, a ne po definiciji. Hvala. Klub zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Slušao sam prije jedno desetak dana jednu zanimljivu raspravu na Hrvatskom radiju u kojoj se razgovaralo o moralu u politici. Tom prigodom jedan naš eminentni stručnjak za etiku je rekao kako se zapravo u politici ne bi nikad smjelo propitivati za motive neke političke odluke, nego da se mora procjenjivati ono što se u politici radi, a ne što stoji kao motiv. I zato ću ja izbjeći ovdje govoriti o nečemu što je sasvim evidentno. Da donošenje zakona kao što su ovi o kojima danas raspravljamo i koji bi trebali donesti stanovitu poboljšicu životu ljudi ili dvadeset dana prije izbora, o tome je stvarno suvišno govoriti o tim motivima. Rekao bih da se desilo ono kako se četiri godine sabijaju četiri sata prateći jučerašnju situaciju, kako se sabijaju u četiri sata i kako nešto na što se upozoravalo četiri godine i na što se odgovaralo četiri godine da se ne može napraviti ili da još nije vrijeme itd. kako se radilo u četiri sata proceduralno kako se to jučer u osam sati slalo u ovaj Sabor, kako se forsirala rasprava svega nekoliko sati iza toga itd. govori o isključivo političkim motivima, isključivo predizbornim motivima, a nikako o motivima da se olakša ili poboljša život bilo koga u ovoj zemlji. To je prvo što moram reći u vezi ova dva prijedloga zakona. Drugo. Sa velikim sam očekivanjem i znatiželjom kao i veliki broj novih umirovljenika čekao prijedlog ovog zakona za kojega kaže kolega Hrelja da nije ad hoc rješenje nego da se dugoročno pripremalo, a sada čitam odgovor 2. studenog 2006. prije sedam, osam mjeseci kolegi Hrelji. Kaže kolega Hrelja čitajući tekst odgovora stekao sam da Vlada Hrvatske još uvijek nije spremna niti voljna istinski pristupiti rješavanju ovih pitanja toliko važnu za umirovljeničku populaciju u Hrvatskoj i kaže: “Svjedoci smo sve težeg materijalnog položaja ove skupine stanovništva pa za nas neshvatljivo odugovlačenje iznalaženja najboljih rješenja za uočene nedostatke samo još dodatno pogoršavaju stanje.“ Citiram kolegu Hrelju. 2006. vezano je dakako za nove umirovljenike. No, hoću reći ono što valjda i vi znadete svi skupa da je ovo zbrzano rješenje, zbrzano rješenje, rješenje iza kojega ne stoji ozbiljan posao. Riječ je to će struka iako je riječ o kompliciranoj materiji za obične građane struka ocijeniti kao nedopustivim upadom u mirovinski sustav, nedopustivim upadom. U ozbiljnim zemljama se to ne može niti zamisliti, a kamoli dogoditi da se mijenjaju instituti koji generalno ili dugoročno proizvode učinke za koje nitko nije izračunao zapravo kakvi će to biti učinci. Primjerice mjera smanjivanja restrikcije za raniji odlazak u mirovinu

Ponovno će olakšavajući prijevremeni odlazak u mirovinu umjesto da se stimulira što duži rad, ponovno će biti ugrožen mirovinski sustav i svi oni razlozi zbog kojeg je HDZ-ova Vlada 1998. krenula u promjenu biti dovedeni u pitanje. Na primjer, no da se vratimo na zakon kojega smo tako dugo čekali i koji je jučer na sjednici Vlade naprasno i na brzinu donešen. Riječ je ponovno teško mi je to reći o jednoj od najvećih prevara prema umirovljenicima kao što ih se sustavno toliko godina vara. Objasnit ću u čemu je suština te prevare. Vjerujem da dobronamjerne kolege iz pozicije ni ne prepoznaju razmjere te prevare i da brane zdušno ovaj prijedlog vjerujući doista da će se dogoditi ono što se deklarira da će se dogoditi. A deklarira se da će se nešto povećati primanja novih umirovljenika što u osnovi nije netočno. Ali je pri tome u članku 2. ovoga zakona u stavku 6. precizno navedeno da od ukupno 378 hiljada umirovljenika novih. Njih 143 koji primaju najnižu mirovinu neće dobiti ništa, ništa ili tek pokoju kunu. Pokušat ću vam to objasniti kako će se to dogoditi. U stavku 6. članka 2. izrijekom se kaže i suprotno onome kako tumači uvaženi zamjenik premijera, kaže se korisnicima najniže mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju dodatak se određuje na mirovinu koja im pripada na temelju njihovog ukupnog mirovinskog staža za određivanje mirovine, njihovih ostvarenih plaća, odnosno osnovica osiguranja i isplaćuje se i isplaćuje se zajedno s tom mirovinom ako svota mirovine zajedno s doplatkom prema stavku 1. ovog članka prelazi svotu najniže mirovine. Dakle, imamo 143 tisuće 337 ljudi koji primaju mirovinu do 1.200,00 kuna. Pretpostavimo da govorimo o umirovljeniku koji je otišao 99. godine, da pokušam to pojasniti. Odlazi 99., njima ova Vlada predviđa dati povišicu od 40 kuna. Govorim o prosječnoj mirovini i prosječnom stažu 28 godina. Tih 40 kuna može primiti samo onaj samo onaj ili će dobiti stvarno samo onaj čija mirovina nije viša od 1.160,00 kuna. Svi oni ispod toga dobivaju ništa kuna. Njima će nominalno povećat se mirovina za tih 40 kuna ako je imao 830 pisati će 840 a on će i dalje dobivati hiljadu To ljudi trebaju znati, to je pošteno ljudima reći. Znači 38%, 40% umirovljenika dobiva nulu. U obrazloženju prijedloga zakona se kaže mi smo morali ići tom restrikcijom jer nema para. To znači da se 800 milijuna kuna koliko se u idućoj godini predviđa dati, isključivo namjenjuje onima koji imaju visoke, iako iako svi imaju niske, visoke ili više mirovine. To je vrišteća nepravda do boli. I ponovno je ona najveća sirotinja stavljena u iščekivanje i ponovno će dobiti figu. Ljudi nemojte se igrati s tim. U 10. mjesecu kada dobiju isto onoliko koliko su prošli mjesec, a vi im kažete da ste im dali nešto, proklinjat će vas gore nego da im niste ništa obećavali. Vjerujte to je opasan posao, neće vam se isplatiti ta igra. Neće vam se to isplatiti. Znate svakoga dana sam u prilici razgovarati s brojnim umirovljenicima, mnogi od njih mi se obraćaju. Evo jedna obavijest jedne umirovljenice o povratu duga. Da kažem kako se kao bumerang vraća prevara. Nema dana da premijer Sanader ne kaže kako je eto ova Vlada prepoznala problem duga i ona ga vraća, a u obavijesti koja je poslana članovima evo na ovom konkretnom primjeru, izbrisao sam ime i prezime, kaže da je toj umirovljenici po zakonu kojega je donijela koalicijska Vlada o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika od 1.1.2001. toj umirovljenici vraćeno 20 hiljada 438 kuna pa se kaže da je ona već dobila kao povrat duga po osnovi onoga dodatka od 100 kuna i 6% kojega smo mi uveli uveli kao dodatnu isplatu mirovina kada je prestalo važenje tog zakona 2002. godine, da je dobila dodatno 14 tisuća 866 kuna. Znači gospođi pišu, gospođo tebi je vraćeno 35 hiljada mi ti još trebamo vratiti 7 tisuća 175 kuna i ona kaže o.k. ako hoću za dvije godine 3 i pol. Priča je vrlo jednostavna i to ti umirovljenici znaju. Vraćeno vam je 35 tisuća, mi ćemo vam vratiti u tri i pol tisuće kuna. To je ono što ti ljudi znaju, ne možete ih uvjeriti da to nije tako. Što će vam reći 251 hiljada umirovljenika kojima ste poslali obavijest da im se duguje 0,00 kuna i još 20 tisuća ovih obiteljskih oko 270 tisuća ljudi. Pa znate što oni misle o takvoj Vladi, ne da vam neće dati glas nego ste ih dodatno ogorčili i svaki puta kada premijer kaže mi smo Vlada koja je prepoznala i vraća dug, to se vraća kao psovka pred televizorom kada se čuje takva izjava. Nemojte se služiti s tim jer nisu niti umirovljenici bedaci, možda ćete uspjeti nekoga uvjeriti, ali ljudi znaju. Šta ljudi znaju? Ljudi znaju da su im u mandatu one Vlade mirovine nominalno porasle za 572 kune u prosjeku ili 48%. Kada se odbiju Kada se odbiju troškovi života, inflacija, onda je taj rast mirovina realni, stvarni bio 33%. Još uvijek su te mirovine bile bijedne i hiljadu 723 kune. A znate li koliko je u mandatu ove Vlade porasla mirovina, za 182 kune, a to vam ispada kada se odbiju troškovi života da su mirovine bile na nuli, jedne lipe umirovljenici od ove Vlade dobili nisu. Jedne lipe! … Gospodo još nešto, a paše vam to, dobro. Šta mi ovdje govorili možete biti sigurni da umirovljenici jako dobro znaju koliko su mogli kupiti sa onom a koliko sa ovom mirovinom, jako dobro to znaju. Dakle gospodo, način na koji se ide sa ovim prijedlogom zakona u vremenu u kojem se ide neće donijeti rezultat jer je riječ o improvizaciji o ad hoc rješenju tim više je i tim gore je što smo ponudili prijedlog zakona koji je pokazao kako se problem može riješiti. Istina, ne sa 800 milijuna u idućoj godini nego 2 milijarde i 50 milijuna. Mi možemo izjednačiti u cijelosti nove i stare umirovljenike i mi ćemo to učiniti. Ja jedino žalim što ste nam ovim prijedlogom otežali posao, jer će ovaj zakon kada prođe uspostaviti jedan model koji je novi prilog kaosu u mirovinskome osiguranju koji je duboko nepravedan, ali kojega ćemo mi podržati. ali kojega ćemo mi podržati. Zašto gospodo? Da, podržat ćemo vaš nepravedan zakon zato što mislimo ako vam se može i jedan mjesec, ako vas se može prisiliti jedan mjesec, pa makar tih pišljivih 40 milijuna kuna koliko će u tom mjesecu biti za ovaj dodatak. Da pišljivih u odnosu na 30 milijardi, oprostite mi molim vas pa 40 milijuna kuna su doista nikakvi novci. Ako će se i to dati više umirovljenicima i to ćemo podržati, ali rezultat koji vi očekujete možete biti sasvim sigurni nećete ostvariti sa ovakvim Prijedlogom zakona, jer nema niti jedan elemenat koji bi ga mogao kvalificirati kao nešto više od najobičnije predizborne floskule koja ne rješava niti jedan jedini problem novih umirovljenika. Hvala. Nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, najbolje bi bilo reći sve je netočno, ali nemrem tak reći, jer onda bum dobil opomenu, pa bum ipak nekoliko stvari rekel. Prvo, netočno da je to politička akcija pred izbore, nego da je to jedan sustav koji je sad došel na red, a vi čak ni to niste bili u stanju napraviti, ni takvu političku akciju pred izbore, a mogli ste to vi predložiti. Mi bi vam bili, mi …/Govornik se ne razumije./… bili zadovoljni. Drugo, kaže nedopustivi upad u mirovinski sustav. Pa to je dogradnja mirovinskog sustava. Mirovinski sustav nije nešto što je trajno i nemjenjivo, nego se stalno treba dorađivati prema ljudima koji dolaze u mirovinu i eventualno prema …/Govornik I treća stvar, kažete da je to najveća prijevara. To je jednostavno netočno, a da je to netočno i sami velite da bute za to glasali. A s obzirom da ste pokazali, ali ne vjerujem da bi SDP glasal za najveću prijevaru, to ipak ne vjerujem. To SDP ne bi, a vama osobno kao pristupnicu u HDZ-u, jeste li jako zabrinuti za HDZ. Mislim, ja to cijenim. To sa pristupnicom, hoćete to u stranačkim prostorijama ili? ili? Poštovani zastupnik Silvano Hrelja, drugi ispravak. **Hrelja, Silvano (HSU)** Prvo, citiranje moje izjave ili onoga što je tamo napisano je jedna manipulacija jer citat nije vezan za ovu temu. Drugo, ovo nije nedopustiv upad u mirovinski sustav, nego nadogradnja i put prema izjednačavanju. Treće, prijevara umirovljenicima je učinjena 2002. godine kada su se najugroženijim kategorijama umirovljenika smanjila mirovinska prava, a za to ste vi odgovorni. U prijedlogu SDP-a nisu uključene najniže mirovine, dakle isključene su u vašem prijedlogu i nemojte govoriti da vi bolje obrađujete, nego ovaj model. Prijevara je vaša tvrdnja da nema duga. Vaš se prijedlog temelji, odnosno ne temelji na činjenici tko je koliko uplatio, nego propagira novu uravnilovku i od 560 kuna povećanja za koje vi tvrdite, u vašem mandatu 400 kuna se istovremeno računalo kao povrat duga, pa mi recite kako se jedan novac može računati u dvije namjene. Hvala. Treći ispravak, poštovana zastupnica Ruža Lelić. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega je izjavio niz netočnih navoda da je rješenje zbrzano rješenje iza kojeg ne stoji ozbiljno rješenje i da je to nedopustivi upad u mirovinski sustav. To apsolutno nije točno, mada se svojim prijedlozima pokušali su da se napravi jedno takvo zbrzano rješenje. Vlada je točno rekla da će u 7. mjesecu imati prijedlog za rješavanje pitanje novih umirovljenika. Zatim, kaže da je to generalno proizvod i učinak što nitko ne može predvidjeti što će se dogoditi. Nije točno, jer u obadva zakona točno piše koliko treba novaca u 2008., 2009., 2010. itd. Zatim, da umirovljenici nisu dobili ni lipe. Pa ja ne znam kome su se onda podijelile podijelile sve te milijarde novaca ako umirovljenici nisu dobili ni lipe. Pa to je zaista bez komentara. Hvala. **Šeks, Vladimir Veli gospodin Vidović riječ je opet o jednoj najvećoj prijevari umirovljenika. Pa prijevara umirovljenika je bila 2002. godine kad ste zakonom vi to izregulirali, a smatram da krajnje nehumano danas se u predizbornoj godini svi ste jako zabrinuti oko nepravdi i eventualnih prijevara, a naročito posebno SDP koji zaboravlja da je u većini svih nepravda bio ili sudionikom ili je mnoge slične nepravde sam ozakonio.

rekao je da trenutak u ovo predizborno vrijeme kad se još jedna nova prijevara nudi umirovljenicima neće polučiti rezultat. To je netočno. Polučiti će upravo očekivani rezultat jer se naše građane umirovljenike ne može sa ovakvim prijevarama prevariti i oni će upravo na predstojećim izborima polučiti ovakav rezultat za kojega vi kažete da neće, a da će Hrvatsku demokratsku zajednicu zbog ove i brojnih drugih prijevara poslati u oporbu. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa štovani kolega je Vidović cijelo vrijeme dok je govorio se smješkao, pa vjerujem da sam ne vjeruje u to što je govorio, ali budući da je izrekao moramo ipak ispraviti, a tih ispravaka bi unatoč njegovog smješka bilo nekoliko. Dakle rekao je da nije trebalo sa 800 milijuna pomoći umirovljenika, nego s 2 milijarde. Mi bi pomogli i s 4 milijarde da niste napravili 6,4% deficita državnog proračuna kojeg smo morali 10 mjeseci otplaćivati da bi došli na nekakvu nulu iz koje smo mogli krenuti ove reforme. Znači vi ste pojeli četverogodišnje povećanje mirovina neznanjem ili namjernim lošim rukovanjem državnim proračunom. Da smo napravili kaos sa mirovinama nismo, nego ste vi u gospodarstvu, pa tek kad smo taj kaos ispravili mogli smo ići rješavati umirovljenike. Nije točno da je to pišljivi novac, jer tko god, a to ne znam da li znate pošteno zarađuje novac nikad ga neće nazvati pišljivim, a naši umirovljenici ovo što sad dobivaju je pošteno i krvavo zarađeno. I na kraju kažete da je akcija pred izbore. Vi ste pred izbore potpisali toliko ugovora investicijskih, a zadnji u vrijednosti od 70 milijuna kuna Ministarstvo zdravstva posljednju noć pred izbore. To je bilo predizborno, a ovo je dogovoreno prije prošlih izbora s našim koalicijskim partnerima, ali smo morali riješiti vaš kaos da možemo realizirati tek sada. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici! Nekoliko prethodnika je spominjalo etiku i moral. Dozvolite mi da velim da je mirovinska reforma o kojoj govorimo implementirana dakle počela implementacija mirovinske reforme sa 1.1.1999. godine. Da su najveće razlike u mirovinama novih umirovljenika u odnosu na mirovine starih umirovljenika nastajale upravo 1999., 2000., 2001., 2002. itd. Danas se te razlike smanjuju. Ako govorimo o etici i moralu onda bi bilo etično i moralno da se u vrijeme kad se moglo utjecati na to utjecalo i da su se već tada prepoznale problemi koji će nastati, enormne razlike u prosječnim mirovinama novih umirovljenika i da se tada kad se moglo reagiralo i reagirajući otklanjalo negativne posljedice mirovinske reforme iz 1998. godine. Ali se to nije tada činilo. Kad govorimo o tome da li se sustavno radilo na ovom rješenju? Da, sustavno se radilo na ovom rješenju. Vlada Republike Hrvatske je imenovala posebno povjerenstvo koje se ovime bavilo. To povjerenstvo ili radna skupina kako hoćete, bilo je sastavljeno odnosno jest sastavljeno ne samo od predstavnika Vlade, nego isto tako i od predstavnika Hrvatske stranke umirovljenika, umirovljeničkih udruga, Matice umirovljenika, Sindikata umirovljenika ali i predstavnika sindikalnih središnjica kao i predstavnika Hrvatske udruge poslodavaca. Tako formirana, tako ekipirana radna skupina na ovom rješenju je radila ne četiri dana, ne četiri mjeseca, nego puno više od pola godine. Intenzivno radeći i tražeći rješenja. E sad nešto o prevari. Ako je prevara što je u mandatu ove Vlade priznato da postoji dug, ako je prevara to što priznajemo odluku Ustavnog suda i ako je prevara to što smo našli 13,8 milijardi kuna za obeštećenje umirovljenika, onda neka to bude nazvano i prevara. Ako je prevara to što ćemo za rješavanje problematike novih umirovljenika u ovoj godini naći 130 dodatnih milijuna kuna, a milijardu i 50 milijuna kuna u 2008. godini neka i to bude prevara. A sad nekoliko riječi o porastu mirovina korisnika najnižih mirovina jer se to apostrofiralo kao najveća prevara. Prije nego se s nekoliko rečenica osvrnem na to dozvolite mi samo nešto. Oko 60 tisuća korisnika prijevremenih starosnih mirovina ostvarenih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju počevši od 1. siječnja '99. pa na ovamo kojima će svota mirovine trajno povećati od 1. siječnja 2008. godine temeljem činjenice da trajno umanjenje smanjujemo sa 20,4% što ste vi implementirali na maksimalno 9%, posljedica toga će bit da je primjerice prijevremena starosna mirovina koja sada iznosi tisuću 800 kuna ubuduće će iznositi 2 tisuće 58 kuna i to će dobiti na mirovini u 11. u 11. mjesecu korisnik dakle prijevremene starosne mirovine koja je do ovog trenutka ili do tog trenutka iznosila tisuću 80 kuna. 258 kuna više će itekako znati 60 tisuća je korisnika takvih mirovina koji će osjetiti koristi od ovoga što nudimo. Oko 3 tisuće je onih koji su zaposleni a korisnici su invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti. Njima će gle čuda, primjerice sada prosječna mirovina ovih korisnika koja iznosi 650 kuna povećati se na 970 kuna. I sad nešto o doista korisnicima najnižih mirovina. Rekao sam da se mijenja koeficijent 0,825 je vrijedilo do 30 godina staža, a 0,4125 je bio koeficijent za izračun najniže mirovine za one koji imaju više od 30 godina staža. Što će to donijeti? Pa to će donijeti sljedeće. Ove brojke ja mislim da vrlo zorno prikazuju da li će korisnici najnižih mirovina imati benefita od svega ovoga. Donijet će sljedeće. Sadašnja najniža mirovina za 35 godina straža je tisuću 620 kuna. Nakon implementacije ovog zakona bit će tisuću 745 odnosno 125 kuna više. Za 40 godina staža najniža mirovina će biti 250 kuna viša. A za 45 godina staža najniža mirovina će porasti 374 kune. je korisnika najnižih mirovina koji će između ostalog od ovoga imati koristi. I sada o još jednoj kako velite prevari. Prevari da će se dodatak na mirovinu obračunavati na osnovicu koja je zapravo mirovina izračunata po Zakonu o mirovinskom osiguranju pa ukoliko tako izračunata osnovica uvećana za dodatak prelazi najnižu mirovinu razlika do tog iznosa će se dakle isplaćivati kroz mirovinu. Ukoliko će takva osnovica uvećana za dodatak biti još uvijek manja od najniže mirovine koja drastično raste ovim primjenama koje sam napomenuo tada će se čovjeku isplaćivati najniža mirovina. I gotovo da nema niti jednog korisnika najniže mirovine koji neće osjetiti koristi od ovoga. I sad kad velite da je to nepošteno! Kad velite da je to prevara! Onda vas moram podsjetiti, onda vas moram podsjetiti da je vašim Zakonom o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u mirovinama ostvarenim u različitim razdobljima došlo do povećanja mirovina od 0,5 do 20% 2000. godine i da se potpuno isti princip za kojeg danas govorite da je prevara primjenjivao i tada na mirovine sa zaštitnim dodatkom. Tek toliko o moralu i etici i o tome tko ima pravo o čemu i kada govoriti. Hvala gospodine predsjedniče. Pa ispravljam netočan navod potpredsjednika Vlade da je ova Vlada osigurala 13,8 milijardi sredstava za povrat duga umirovljenicima. To je apsolutno i potpuno u cijelosti netočno i to valja odbaciti. Vlada nije ništa osigurala. Vlada je do tih sredstava došla rasprodajom nacionalnog srebra onog kojeg su ti isti umirovljenici stvarali. I prema tome, niste osigurali ništa nego ste rasprodali. Pitam vas što će biste eventualno sutra još mogli prodati kad biste kojim slučajem ostali na vlasti a znam da nećete, i kamo bi onda ovu zemlju doveli. A busate se u prsa kao stranka koja najbolje štiti nacionalne interese nakon što ste rasprodali banke, poduzeća, rasprodajete sada nacionalno srebro. Ja mislim da svemu tome zaista treba doći kraj. Gospodine potpredsjedniče, nije točno što ste ustvrdili da je Vlada dala već 13 milijardi za mirovine. Ovih 13 milijardi tek obećajete da ćete dati a to će se dati tek dakle za osam godina. A ovo što ste dali to ste dali rasprodajom kako kaže gospodin Peruško, i kažete onda da nema prijevare. A sjećate li ste molim vas, evo to je prijevara, je li to prijevara prije dvije i pol godine već bili ste u Kanadi sa premijerom Sanaderom, sa nekoliko još ministara pompozno najavljeno veliko ulaganje naših iseljenika iz Kanade. Sjećate se onih velikih gospodarstvenika koji će milijarde dolara ulagati vašom zaslugom u Hrvatsku. Odjedanput preko noći ta priča je izašla iz opticaja. Je li to prijevara?

Ova šarmantna konverzacija sada se mora utihnuti malo. Klub HSP-a poštovana zastupnica Ruža Tomašić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege. U Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju s konačnim prijedlogom zakona stoji da potrebna sredstva za provedbu zakona zakona bit će potrebno osigurati u 2008. 190 milijuna kuna, 2009. 239 milijuna kuna i u 2010. godini 274 milijuna kuna. Također, za provedbu Zakona o dodatku na mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju treba u 2007. godini 127 milijuna kuna, 2008. godini 826 milijuna kuna i u 2009. godini 957 milijuna kuna. Ja stvarno ne znam odakle će ti milijuni doći i ja se stvarno nadam da je ovo iskreno i pošteno rješenje za naše umirovljeno. A ja isto mislim da sav onaj novac koji je pokraden u pretvorbi i privatizaciji da je vraćen u Hrvatsku i oduzet sad bi naši umirovljenici itekako dobro živjeli. Klub HSP-a podržava prijedloge ovih zakona. Mi zapravo podržavamo svaki zakon koji će poboljšati život građanima Republike Hrvatske, pogotovo našim umirovljenicima koji su stvarno zakinuti. I duboko se nadamo da ovo nije samo predizborno obećanje i da to neće biti ostavljeno za novu Vladu, ili za novu staru Vladu koja će onda reći da za to nema dovoljno sredstava. To bi bila i sramota i grjehota. Hvala lijepa. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ova dva zakonska prijedloga mogli bi se nazvati novim prilozima produbljavanja odnosa trojice zastupnika Hrvatske stranke umirovljenika i hrvatske i hrvatske Vlade a na štetu umirovljenika samih. Ponavljam, a na štetu umirovljenika samih. Koliko zastupnici Hrvatske stranke umirovljenika vjeruju u kvalitetu ovih zakonskih prijedloga dokazuje i to što ih od trojice dvojice ovdje danas nema u sabornici, dvije trećine toga kluba nedostaje. Nedostaje dvije trećine toga kluba a ostavljen je kao vjerojatno najzeleniji smokvin list gospodin Silvano Hrelja, smokvin list koji bi trebao pokriti sramotu ovog trgovačkog posla. Zašto ja govorim o sramoti trgovačkog posla? Imam pred sobom sporazum od 3. prosinca 2003. godine između Hrvatske stranke umirovljenika i hrvatske Vlade. Radi se o umirovljeničkim pravima. Hrvatska stranka umirovljenika se obavezuje da će njezini zastupnici u Hrvatskom saboru podržavati prijedloge Vlade te za njih glasovati u skladu sa ovim sporazumom. Vlada Republike Hrvatske strane obavezuje se da će promijeniti formu usklađivanja mirovina tako da se one usklađuju s porastom plaća, da će nadalje 1. 1. siječnja 2005. godine mirovine biti usklađene na razinu od 50% prosječne plaće, te da će poboljšati položaj onih umirovljenika koji su svoje mirovine ostvarili u drugim republikama bivše SFRJ. Hrvatskoj stranci umirovljenika svaka čast. Oni časno i predano ispunjavaju svoju stranu ugovora, oni su solidan koalicijski partner. Nema tako lošeg zakonskog prijedloga Vlade za koji oni nisu digli ruku, takvog još nije bilo. Ne prigovaraju ničemu, podržavaju sve. Vlada Republike Hrvatske međutim nije ispunila nijednu od ovih navedenih točaka. Jest promijenila način usklađivanja samo na mjesec dana pa ga je vratila na …/Govornik A ne da nije dostigla 1. siječnja 2005. prosječna mirovina 50% prosječne plaće nego je taj udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pao od momenta potpisivanja toga sporazuma do danas. Tada 2003. godine po podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državnog ureda za statistiku 2003. godine u momentu potpisivanja ovog sporazuma on je iznosio 43,20% a danas ovog trenutka kad vodimo ovu raspravu iznosi 39,7%. Znači, ne da nije dostigao 50% nego je još i pao. Unatoč tome što su što su dakle prosječne mirovine u usporedbi s prosječnim plaćama padale u vrijeme mandata ove Vlade Hrvatska stranka umirovljenika podržava ovu Vladu. I zato imam pravo reći da su i ovi zakoni novi prilog bolje suradnje trojice zastupnika HSU-a s ovom Vladom na štetu umirovljenika. Jer za umirovljenike svakako predstavlja štetu to da su njihove prosječne mirovine u odnosu na prosječne plaće manje za vrijeme dok je HSU koalicijski partner Vlade. To predstavlja štetu za umirovljenike. Nuđena su za ovu problematiku izjednačavanja mirovina starih i novih umirovljenika bolja rješenja. Kada je SDP ujesen prošle godine ponudio svoj Prijedlog zakona tada je HSU prigovorio da nije dobro da to bude dodatak na mirovinu nego da bi trebalo biti sastavni dio mirovine. Danas im je dobar i dodatak. HDZ je pak prigovarao da nije dobro što SDP-ov zakon predviđa se sredstva osiguravaju u proračunu nego da to treba ići iz Mirovinskog fonda. Danas predlaže sredstva iz proračuna. Što znači da su dva najbitnija prigovora koja su se ujesen prošle godine davala SDP-ovu prijedlogu rješenja ove problematike bila bezvezna, izmišljena. I da oni koji su ih tada isticali do tih svojih prigovora danas ne drže apsolutno ništa. Oni ih sami negiraju i derogiraju. koji bi od ovih prijedloga bio bolji za umirovljenike same? SDP-ov koji je HDZ odbacio ili ovaj koji danas nudi? Po ovome koji danas nudi u idućoj godini znači na nivou cijele godine izdvojit će se iz proračuna 826 milijuna kuna u ovu svrhu. Po SDP-ovom prijedlogu za 2007. godinu kad se već trebalo isplaćivati trebalo je osigurati milijardu i 600 milijuna kuna. Duplo više. Znači da je prihvaćen SDP-ov zakon umirovljenici bi dobili milijardu i 600 kuna više a ovako dobit će 826 milijuna kuna više i to godinu dana kasnije. Da je prihvaćen SDP-ov prijedlog već danas bi te mirovine bile izjednačene otprilike po sličnom principu samo u većim iznosima. Pitam se da li je onda ovakav divan odnos, ovo suglasje između trojice predstavnika Hrvatske stranke umirovljenika i hrvatske Vlade na korist ili na štetu umirovljenika samih? Kada smo ujesen prošle godine predlagali taj zakon i kada ga je HDZ odbijao, rekli smo: «Ako ga odbijate zato što je to SDP-ov prijedlog uzmite ga, prepišite. Pošaljite u saborsku proceduru kao Vladin prijedlog glasat ćemo za njega». Proslavite se samo učinite to da odmah već 2007. godine umirovljenici počinju dobivati, ti novi umirovljenici veće mirovine. Odbili ste to. Zašto smo tvrdili da je moguće osigurati milijardu i 600 milijuna kuna u proračunu za 2007. godinu? Zato što je proračun za 2007. godinu rastao 9 milijardi. Pa smo tvrdili pa valjda k vragu u tih 9 milijardi se nekakvom preraspodjelom može doći do ovih milijardu i 600 za ove najugroženije. Niste prihvatili. Sada, isplata treba početi u listopadu, prve isplate. Tako jasno da se radi o predizbornom štosu, ali tako jasno da je takav predizborni trik i legitiman. Pa na to Vlada valjda ima pravo da pokuša kupovati biračko tijelo mjesec dana prije izbora. Pa to je pravo Vlade. Pa to valjda nećemo osporavati. Pitanje je samo da li će oni koje se kupuje ili nastoji kupiti ovime shvatiti vaše nakane? Hoće li vam zbog toga pokloniti povjerenje, dati glas? Neki hoće. Neki sigurno hoće. Neki i hoće. Da li će svi? Ne znam. To je pravo Vlade da se na taj način odnosi prema biračima. Za umirovljenike bi bilo puno bolje da ih ova Vlada tretira kao sugrađane vrijedne pažnje, vrijedne poštovanja a ne samo da ih broji kao potencijalne birače, kao glasačke listiće u kutiji. Tako bi vas cijenili i možda bi vam i dali koji glas više da u vašim potezima mogu pročitati iskrenu namjeru da se njihov položaj popravi. A možda bi ju pročitali da ste ujesen prihvatili ovaj SDP-ov prijedlog. Da to bude zajednički prijedlog. Na korist tih umirovljenika. Ne ni na korist Vlade ni HDZ-a, ne ni na korist SDP-a. Pa umirovljenici su jedna grupacija koja glasa različito. Neki za HDZ, neki za HNS, neki za HSU, neki za SDP. Vrlo važno. Vrlo važno za koga glasaju. Oni su u ovom trenutku pogotovo ovi novi umirovljenici ugrožena skupina trebalo im je pomoći godinu dana ranije i s duplo većim iznosima kao što smo predlagali. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravci netočnih navoda poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Pa kud ste uvaženi kolega Staziću mene našli za smokvin list. Čak i ovoliki koliki sam ne mogu pokriti ovu šuplju priču. Molim vas lijepo gledajte, molim vas, apeliram na vašu duljinu pamćenja jer naravno da smo u ovom Saboru usprotivili se i prijedlozima Vlade i zakonski prijedlozi su pali. Ako vi niste bili tu ja to ne mogu vam, ne mogu vam pomoći. I nije samo jedan mjesec formula za usklađivanje bila vezana uz rast plaća nego 18 mjeseci odnosno tri perioda usklađivanja i nije točno da ova formula važi samo za mandata ove Vlade nego važi od 1999. naovamo i samo je 18 mjeseci bila drukčija. A o štetama o kojima govorimo valjda ćete toj šteti i pridodati dodatnih 5 i po milijardi obeštećenja koja će se tijekom 2006. i 2007. isplatiti na ime obeštećenja umirovljenicima odnosno njihovim nasljednicima. Hvala. ispravak Kajo Bućan. **Bućan, Kajo (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče netočan je navod kolege Stazića da zastupnici HSU-a ne vjeruju u ovaj zakon jer ih je samo jedna trećina tj. 33% nazočno u sabornici za vrijeme Točno je da zastupnici SDP-a ne vjeruju vašoj diskusiji jer vas sluša samo 6 od 33 tj. 18%, a vjeruju u zakon jer ćete u konačnici za njega glasovati kako je najavio kolega Vidović. Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa evo, što više gledam kolegu Hrelju to stvarno imam veći poriv za ispravak da liči na smokvin list, to je definitivno koji pokriva sporazume. Naime, očito da je kolega Stazić vama krivo što ovaj sporazum funkcionira i ne samo sa kolegom Hreljom nego i sa ostalim partnerima koji nas podržavaju. Ali kad pitamo vaše bivše partnere HSS, HSLS i konačno IDS kako je funkcionirala ona Vlada rekli su nismo se mogli složiti oko ničega. Toliko. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To je samo pjesnička figura jedna, a nema ekspresis verbis naznaka navoda koji se ispravlja. To se podrazumijeva. Poštovana zastupnica Ruža Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega je rekao da su ovi zakonski prijedlozi na štetu samih umirovljenika što apsolutno nije točno. Oni su na korist umirovljenika koji su bili korisnici prijevremene i starosnih mirovina i invalidskih mirovina zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika najniže mirovine. Također je rekao da za vrijeme njihove Vlade povećao se udio mirovina u plaći. To je istina zato što su plaće pale i do 20% i normalno da se onda udio mirovina u plaći povećao, a ne zato što su mirovine i plaće realno rasle. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I poštovani zastupnik Emil Tomljanović ispravak netočnog navoda. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Pa netočan je navod uvaženog zastupnika da ova Vlada broji umirovljenike kao listiće u kutiji i da se radi o nekakvom predizbornom štosu. To apsolutno treba ispraviti jer ovo je samo u ovom mandatnom razdoblju usudio bih se reći točka na i svih onih mjera koje su išle na poboljšanje standarda umirovljenika i umirovljeničke populacije. Ova Vlada je imala hrabrosti i sposobnosti i stručnosti da se uhvati s tim problemom ukoštac i da ga na pravi način rješava za razliku od mandatnog razdoblja od četiri godine prije toga. Hvala lijepo štovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolete. Pred nama je zakon koji je izazvao kao što vidim burne polemike od strane opozicije jer očito ga nisu razumjeli. Naime, ovaj zakon se odnosi na jednu četvrtinu hrvatske populacije. Dakle, radi se o vrlo ozbiljnom problemu, a ne problemu kojeg treba ismijavati. Radi se o problemu o kojem ovisi standard onih naših starijih koji su investirali u ovu državu, koji su investirali u ovo društvo, koji su zaslužili da sada kada imaju svoju državu izvuku od toga i određenu korist za kvalitetniji život. Zašto to ova Vlada nije učinila prije četiri godine? Zato što je naslijedila dvije velike grupe problema. Između ostalih jedna su problemi za umirovljenike. To je prvo dug iz '98. na temelju Ustavnog suda kojeg protekla Vlada se nije ni usudila počet rješavati. Zatim problemi proizašli iz mirovinske reforme kao što su prijevremena, starosna imovina, invalidska i zbog profesionalne nesposobnosti, razina najniže mirovine i na kraju ovaj nesretni dug ili nedostatak reforme prema kojem su novi umirovljenici uskraćeni za 20 do 30% visine mirovine. Druga grupa problema je bila ta zbog kojih se ovo nije moglo riješiti 2004. nego tek 2007. Deficit državnog proračuna od 6,4%, porast duga od 24 milijarde dolara u mandatu Račanove Vlade, gospodarstvo bazirano na vanjskome dugu, gospodarstvo bazirano ne na proizvodnji, nego na vanjskome dugu, ogromne nepravilnosti u prodaji. Sad smo spomenuli malo prije Riječku banku, Treći maj, Viktor Lenac, Ekselzior, a ja bih tome dodao zašto se kolege bune da mi iz rasprodaje vraćamo dug umirovljenicima i poboljšavamo standard. Oni su imali puno veću rasprodaju, ali iz te rasprodaje sve su pojeli i popili. Sjetimo se njihovih rasprodaja. HT su prodali u većinsko vlasništvo strancima. Od toga umirovljenici nisu imali ništa. Da su oni s tim vratili dug umirovljenika mi bi rekli eto bila je to žrtva onoga što se je trebalo žrtvovati. Da su 25% dionica pretočili umirovljenicima svaka vam čast, hajde prodali ste strateški paket doduše uz većinsko pravo upravljanja što je sramota, nacionalna sramota ali ste dali umirovljenicima. Da ste Plivu čiji ste strateški paket ilegalno prodali također pretočili umirovljenicima mi bi rekli svaka vam čast i na takvom previdu i na takvoj nesposobnosti, ali vi ste prodavali obiteljsko srebro i onda ga pojeli i popili. E to je za osudu. Ako ova Vlada pretače obiteljsko srebro dijelom u korist umirovljenika onda je to za svaku pohvalu jer su ti umirovljenici to obiteljsko srebro i lijevali. Što se tiče rješavanja problema ova Vlada je morala naravno ići etapno. Prva faza rješavanja problema je bila koalicija sa našim partnerima Hrvatskom strankom umirovljenika. Bez takve koalicije i dalje tvrdim sigurno ne bi bilo ovog rješenja. Oni su pravi partner jer su znali štititi interese svojih članova i šire ostalih umirovljenika i ostalih udruga jer su znali na koji način doći do optimalnog rješenja i jer su u tim pregovorima kao što kaže naš kolega Silvano Hrelja cijedili limun pa evo do posljednje kapi. I to je ispravan stav jer su štitili interese oni koji su ih u ovaj Sabor izabrali. Druga faza je bila sređivanje gospodarstva iz državnog proračuna jer bez toga mi bi morali prodavati obiteljsko srebro i krpati proračun. Mi bi morali kao i prethodna Vlada prodavati obiteljsko srebro i vraćati dug. A mi smo to riješili razvojem gospodarstva, uvođenjem fiskalne discipline i na taj način smo omogućili da se srebro pretoči onima koji su ga i stvarali i to je bitna razlika između ove dvije Vlade. Napokon treći problem je bio pronaći tehniku kako vratiti ili nadoknaditi te nove mirovine, a ne srušiti mirovinsku reformu i to je bio najveći problem i tu odajemo puno priznanje Vladi, potpredsjedniku Polančecu, ministru Šukeru, ministru Vukeliću, premijeru i ostalima jer mirovinska reforma je došla u ozbiljno pitanje. Da smo mi zadrli u mirovinsku reformu dugoročno bi današnje generacije trpile kad uđu u mirovinu. Ovako smo ju ostavili. Mirovinska reforma je conditio sine qua non, uvjet bez kojeg se ne može živjeti, jer danas kada se rađa tridesetak tisuća novorođenčadi oni će morati plaćati iz svog rada mirovine za 46000 rođenih prije 60 godina i to je problem Hrvatske, Europe i svijeta i mirovinska reforma to dugoročno rješava a ovo je samo most koji će premostiti nepravdu prema novim umirovljenicima. I zato dodatak rješava problem novih umirovljenika, a ne ruši ni prvi, ni drugi, ni treći stup mirovinske reforme i tu je kvaliteta ovakvoga rješenja i zato je trebalo imati znanja, hrabrosti, ali i pregovaračke vještine sa vrlo ozbiljnim pregovaračima kao što je Hrvatska stranka umirovljenika. Naravno da se ovdje treba dodati i to da je mirovinska reforma time korigirana, popravljena, a ne srušena i to neprestano moramo imati na pameti. Mehanizam dodatka od 4 do 27% počevši od 99. godine, oni koji su išli u nije pišljivi novac kao što reče jedan od oštrijih glasnogovornika SDP-a, to nije pišljivi novac, to je vrlo kvalitetan novac koji je garantiran i za koji se treba reći i našoj prijateljici i kolegici iz HSP-a da nema problema sa isplatom u budućim godinama jer su projekcije proračuna opravdale ovakvu investiciju u mirovine. Prema tome, proračun ovih mirovina se temelji na fiskalnoj projekciji za sljedećih pet godina. godina. Dakle nema, živi ćemo biti i vidjet ćemo. Nema opasnosti i nema potrebe da se širi pesimizam zbog toga kao što ste vidjeli i u prvom kvartalu ove godine i u drugom smo vam dokazali da je to moguće. Zašto prethodna Vlada to nije riješila iako je znala za dug umirovljenika, iako je znala za problem novih mirovina i sve ostale probleme koje smo imali. Nije riješila jednostavno zbog toga što nije naučila plivati, ona je četverogodišnji mandat završila utapljajući se i loveći na slamku posljednju kap zraka, prema tome nisu mogli napraviti ni jedan zaveslaj naprijed. Njih je struja nosila prema natrag i nije im palo na pamet rješavati ovakve krupne probleme. Zato čestitam još jednom ovoj Vladi, a kolegi Silvani Hrelji koji je izvrsno rekao moram ga parafrazirati još jednom, da je cijedio limun do posljednje kapi. Mogu reći da, limun je sada iscijeđen, ali osmijeh na ustima naših umirovljenika neće biti kiseo nego sladak. 5-minutne rasprave. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Davorko Vidović. Nema ga. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja, Klub zastupnika HSU-a. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine potpredsjedniče Vlade sa suradnicima. Još jednom vrijedi na kraju ove rasprave podcrtati da za nas u Hrvatskoj stranci umirovljenika mirovinski sustav generalno počiva na solidarnosti i uzajamnosti, a potreba je ovog vremena da taj sustav postane i osiguranje za starost. Međutim ne može to osiguranje za starost postati prva komponenta nego je ona u ovom trenutku, a i sutra mora ostati treća komponenta dokle god je sustav generacijske solidarnosti u temeljima mirovinskog sustava. Dakle ovo je i borba za priznanje mirovine koja se temelji na uplatama doprinosa kroz godine i da to bude u prvom planu mirovinskog, odnosno prvi i temeljni postulat mirovinskog sustava. Inače morati ću kolegu Hebranga častiti pićem za ovo što je izrekao i više puta spominjao i parafrazirao moju izreku, ali ne samo zbog toga, morati ću ga častiti pićem zbog jedne rečenice koja mi se jako sviđa, a to je da je ovo investicija u umirovljenike. Ako to iskreno kolega Hebrang misli onda je to krupan zaokret u odnosu na sve dosadašnje politike koje su umirovljenike tretirale kao teret ovog društva. Mislim da su oni resurs, da oni uredno sve svoje obaveze u okviru svojih mogućnosti plaćaju i da mogu biti na primjer cijelom društvu. … /Upadica se ne čuje./ … Apsolutno kolega Vuljanić, investicija u umirovljenike. To je točno. Zašto mi nismo prihvaćali prijedlog SDP-a? Zato što je isključivao najniže mirovine i zato što je taj prijedlog bio primjer socijalizacije mirovinskog sustava, odnosno primjer pokušaj da se ispravljanjem jedne nepravde naprave još veće nepravde. Naime taj model u svojim temeljima nema uplatu doprinosa kao kriterij, uplatu doprinosa kroz godine, uplatu doprinosa mirovinskog staža. Prema tome takvim prijedlogom bi napravili novu grešku da dajemo nekome koji uplatama doprinosa nikad nije zaradio, a to je sada u ovom sustavu rezervirano za najniže mirovine i za invalidske mirovine. Dalje, prijedlog HSS-a je imao dvije velike mane i dva velika nedostatka. Prvo, tražio je koeficijent 075 za sve najniže mirovine koji bi dao manja prava od postojećih, a drugo, tražio je obeštećenje za nove umirovljenike koji ne počiva na zakonskim propisima, odnosno nije temeljeno zakonom. I jedan odgovor kolegi Kajinu. Samo ovim prijedlogom, usvajanjem ovog prijedloga umirovljenici iz krajeva kao npr. Istre koji više izdvajaju, više su radno aktivni mogu dobiti iz mirovinskog sustava nazad. Socijalizacijom mirovinskog sustava dobivaju uvijek manje, a to su oni raniji prijedlozi, odnosno prijedlog SDP-a o kojem sam govorio. I na kraju, u ime Hrvatske stranke umirovljenika na temelju čijeg modela se i pregovaralo i došlo do ovih rješenja, želim unaprijed zahvaliti svima koji će dati podršku ovim prijedlozima zakona, a to su kao što sam vidio svi u ovoj dvorani. Hvala vam lijepa.

Ispravljam netočni navod uvaženog kolege Hrelje koji je rako da je gospodin Kajin protiv, odnosno usprotivio se. Naime o čemu se radi? Gospodine Hrelja da ste vi prihvatili prijedlog kojeg je gospodin Kajin i klub IDS-a predložio, naši umirovljenici bili bi dobili potpun povrat duga, nikakvo obeštećenje. Dakle potpuni povrat duga i imali bi 50% penzije u odnosu na plaće.

ali smatram potrebitim još jedanput ponoviti. Da je ovo jedan početak u mirovinskoj reformi ispravljanja onih grijeha koji su nam ostavljeni od prijašnje Vlade. Zašto? Zato jer su svim ljudima s 30-tak i više godina mirovinskog staža za vrijeme te Vlade smanjene su zajamčene najniže mirovine. Radnicima koji su ostajali bez posla, a imali su eventualno uvjete za prijevremenu starosnu mirovinu ukinulo se pravo na novčanu naknadu i prisiljavalo na tu vrstu kaznene, starosne mirovine koja je također naknadno umanjena. Ukinuta je mogućnost da se protekom vremena makar i životarenjem s malom novčanom naknadom za nezaposlenost ispune uvjeti za nešto veću starosnu mirovinu. Nije se uvažavala okolnost da je za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu iznimka i zapravo slobodan izbor umirovljenika zbog njegovih osobnih okolnosti. Ukidanjem prava na novčanu naknadu za nezaposlenost za takve starije radnike odlazak u prijevremenu mirovinu bio je čista prisila na čovjeka, radnika koji je ostajao bez posla, a posljedica toga odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu je i trajni teret s kaznom u obliku trajnog umanjenja takvih mirovina do 20 i više posto. To je ono što je ostalo od bivše Vlade i što se jednim dijelom ova dva zakona ispravlja, a sve te nepravde mogle su se izbjeći bez znatnih gospodarskih potreba pa bi onda SDP i njegovi partneri tada dokazali se kao političke strukture sa socijalnim osjećajima. Sve ostalo i ovo što smo danas imali prilike čuti čista je politička demagogija. Stoga smatram krajnje nehumano i nekršćanski u ovom trenutku dizati galamu oko eventualnih nepravdi, a posebno ne danas oporbeni SDP koji zaboravlja da je većinu tih nepravdi bio direktnim sudionikom i da su mnoge i slične nepravde sami ozakonili što smo nekoliko puta i dokazali. Medijska kupnjava nad sudbinom oštećenih građana, osobito umirovljenika i ponovno ponavljanje toga da će i ovim zakonima biti umirovljenici oštećeni, zapravo nemaju pravo govoriti o tome oni koji su sudjelovali ili donosili nepravedne i neprovedive propise i sada nemaju pravo, moralno pravo skupljati političke poene na grijesima koje su sami stvarali. Hvala vam lijepa. Hvala. Zaključujem raspravu o ova dva zakona